prisotnim! Kot sem že v stališču poslanske skupine povedala, bomo v Poslanski skupini Konkretno predlog novele Zakona o nalezljivih boleznih v tem prvem branju podprli in tudi v nadaljevanju zakonodajnega postopka smo pripravljeni sodelovati pri potrebnih izboljšavah. Operativnost zakona je vsekakor nujna, vsakega zakona, tega pa še posebej. Hitrost ukrepanja in učinkovitost ukrepov pa sta tudi res zagotovo ključni. Zelo pomembno se mi zdi, da se na to temo, ki zelo bega in vznemirja naše ljudi, opravi res široka javna razprava o tej temi, zato bom tudi, ko bo ta priložnost, tudi sama podprla predstavitev javnih mnenj. Kot smo lahko videli, maili na naše elektronske naslove ponovno prihajajo, ljudje spet pišejo odločno proti ZNB-D,

popravili, ker je v prejšnji verziji zakona bilo predvideno, da minister za zdravje sam predlaga ukrepe in potem obvesti Vlado in Državni zbor.

Res pa je, da v dosedanjem predlogu zakona, ki, kot smo rekli, velja od leta 1995, zakonodajna veja oblasti, torej državni zbor v te ukrepe ni bil vključen. Še enkrat bi povedala to, na kar ste tudi nekateri že opozorili, da pomirimo ljudi, danes ne govorimo o nobenem obveznem cepljenju, tega ta zakon ne vsebuje in to ni tema današnjega predloga. Ta predlog zakona, ki je danes predstavljen, ki ga je vložil predsednik Državnega zbora, kot smo slišali, je pripravila civilna družba − Pravna mreža za varstvo demokracije. Torej ne vlada, če se ljudje bojijo in ne zaupajo tej vladi, ampak civilna družba. Edina dilema, ki se meni ali pa nam v Poslanski skupini Konkretno pojavlja, je, ali je bila dovolj vključena zdravstvena in druga potrebna stroka. Občutek imam, da je prevladovala predvsem pravna stroka. Je pa res, da je potrebno, da pri tako pomembni temi sodeluje širša stroka, torej zdravstvena in tudi druge, ki so bile že prej omenjene. Očitano nam je bilo, da smo vsi skupaj zavrnili tudi vladni zakon, ki je bil pripravljen. Res je, tudi v Poslanski skupini Konkretno smo takrat zavrnili predlog zakona, ki ga je pripravila vlada.

ki je takrat tudi jasno in glasno zapisal in opozarjal, da je treba bolj sorazmerno določiti vse ukrepe. Kar nas pri tem predlogu zakona moti, je predvsem ta četrti odstavek 39.b člena. Sama sem članica Odbora za zdravje in ne želim si, si, prej ste rekli, da vsi poslanci ne bi imeli možnosti odločati o tem, verjetno pa bi bili poslanci Odbora za zdravje pod prevelikim pritiskom, če bi sami odločali o teh ukrepih. Zdi se mi smiselno, da mogoče v prvi fazi, ko je 30 in 60 dni, ampak v drugi fazi pa bi se mi zdelo res bolj smiselno, da odloča Državni zbor kot dve tretjini delovnega telesa, to je Odbora za zdravje. Ampak tukaj se mi zdi pa potem ključna operativnost Državnega zbora. Po mojem mnenju po takih pravilih, kot so sedaj, Državni zbor ni operativen. Zbolijo nam poslanci, pa ne morejo glasovati, ker seja ni sklicana, ker ni izredna, ker je redna. Nimamo nobenih možnosti, odbori sploh nimajo možnosti, da bi glasovali ali pa razpravljali na daljavo. Tako da mislim, da bi v tej smeri potem bilo treba tudi spremeniti, da bi Državni zbor, če se sprejme tak zakon, res bil operativen. Časa mi zmanjkuje, tako da jaz verjamem, da bomo imeli še možnost razprave in izboljšanja tega zakona. Kot rečeno, pa ga bom v prvem branju podprla. Hvala. **PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO:** Hvala lepa. Besedo ima Maša Kociper. Izvolite. Gospod podpredsednik, hvala za besedo. Lep pozdrav vsem prisotnim! Kar veliko je bilo že danes povedanega o tem zakonu. Seveda gre za zelo pomemben zakon. Gre za zakon, zaradi katerega je ponovno zelo veliko število ljudi razburjenih in ponovno smo poslanci začeli dobivati zelo veliko število različnih sporočil, kjer različni ljudje zahtevajo, da v imenu ljudstva odločimo tako ali drugače. Problem je zlasti takrat, ko nam pišejo ljudje, ki eni v imenu ljudstva zahtevajo eno stvar, drugi pa v imenu ljudstva drugo stvar. Potem smo seveda v dilemi, katero ljudstvo zdaj poslušati. Kot dopušča zakon in kot zapoveduje ustava, na koncu se je treba odločiti tako, da je to dobro za vse državljane, po lastni vesti in prepričanju na način, da bo za čim več ljudi koristen. Trenutno še vedno, kot je bilo že večkrat povedno, velja stari zakon o nalezljivih boleznih, zakon ki se je pripravljal dolgo, preden se je začela ta epidemija, epidemija ki je ne samo pred Slovenijo, ampak pred vse države postavila številne dileme, številna vprašanja. Tudi pri nas tako kot v mnogih državah je na številne dileme odgovarjalo Ustavno sodišče. Ne glede na to, kaj si kdo misli o odločitvah Ustavnega sodišča, te odločitve so takšne, kot so, in so v tem smislu za nas kot zakonodajalce zavezujoče. Če je bilo pri čem jasno Ustavno sodišče, je bilo jasno pri tem, ko je povedalo, da izvršna oblast, se pravi vsakokratna vlada, ne samo ta vlada, vsakokratna vlada nekaterih vprašanj ne more izvirno urejati, ampak jih mora prepustiti zakonodajalcu. Zlasti je bilo jasno Ustavno sodišče, je treba biti zelo zelo pazljiv pri vprašanjih, ki posegajo v najpomembnejše človekove pravice in svoboščine. Zlasti tam je treba paziti, da so določeni posegi načelno urejeni že v zakonu in da zakon, tako pravijo tudi te določbe, čim bolj določno ureja, kdaj in pod kakšnimi pogoji in za kakšno obdobje se nek ukrep lahko sprejme, kdo ga lahko sprejme, kdo ga lahko potem dopolni in tako naprej. To je izziv, ki čaka nas kot zakonodajalca pri sprejemanju tega zakona. Mi smo v Poslanski skupini SAB pred časom sprejeli ministra za zdravje, ki je prišel v našo poslansko skupino predstaviti prejšnji zakon o nalezljivih boleznih, boleznih, ki je potem padel v Državnem zboru. In že takrat, ko je bil minister pri nas, smo mu na tem sestanku povedali: »Minister, glede na odločbo Ustavnega sodišča bi znalo biti sporno to, to in to. Minister, glede na vse odzive in glede na odločitve Ustavnega sodišča premislite, ali je smiselno, da v zakonu ostane to in to.« Minister je bil zelo dobronameren, pritrjeval je našim pomislekom, povedal, da se strinja, da je bistveno, da se uredi neka pravna podlaga, ki bo omogočala, da se ukrepi sprejemajo zakonito in da ne padejo na Ustavnem sodišču. Ampak na koncu nekih teh popravkov, ki bi jih pričakovali, v zakonu sploh ni bilo. Poleg tega se je potem sprožilo še celotno neko to civilno gibanje, vključno z ljudmi, ki so zakon, ki ga očitno niso prebrali, razumeli v smeri, da jih bo nekdo zapiral v neka taborišča,tudi takšna pisma smo dobivali, predvsem pa v smeri, da zakon uvaja obvezno cepljenje, ker to jih očitno najbolj skrbi. Tudi pri tem zakonu, ki ga je spisala, kot je bilo danes že tisočkrat povedano, civilna družba, nekaj pomembnih pravnikov, odgovornih ljudi, ki želijo rešiti ta problem, ki ga imamo, so se tudi pri tem zakonu začeli ti isti pritiski, ta ista pisma, ti isti dvomi. In to je nekaj, kar nas lahko vse skupaj skrbi. To, da prejšnji zakon ni zadovoljivo odgovoril na dileme in da je bil še vseeno na nek način problematičen. kaže to, da ste ga v Državnem zboru julija zavrnili celo poslanci koalicije. O tem je bilo danes že toliko povedanega, da se ne bom ponavljala. Res je po eni strani odgovorno, da se je nekdo, tudi če je bila civilna družba, lotil tega in pripravil drug predlog. Pri tem moram še enkrat povedati, da ne pristajam na to, da smo v opoziciji zaspali ali da nismo bili pripravljeni ali sposobni spisati svojega predloga. Sploh ne. V opoziciji svojega predloga nismo napisali zato, ker v Državnem zboru enostavno nimamo večine. In ker nimamo večine, ne vemo, kaj in na kakšen način bi se naš zakonski predlog spreminjal in kaj bi bilo na koncu pravzaprav sprejeto. Pri vseh poskusih in tudi glede na to, kar je bilo zapisano v vladnem zakonu pri vseh poskusih nekih avtoritativnih poseganj v naši družbo, nas je bilo enostavno strah, da bi zakon, ki bi ga spisala opozicija, bil v parlamentarni proceduri deležen toliko nekih sprememb in dopolnitev v smeri, ki nam ne bi ustrezala, da bi na koncu dobili čisto nek drug zakon. Zato nismo v tej situaciji, ko nimamo prepričljive večine, tvegali s takšnim zakonom. Ampak ta ista dilema obstaja tudi tukaj. Tudi tukaj pri tem zakonu, ki ga je spisala civilna družba, nas skrbi, kaj se bo spreminjalo v tem zakonu in na kakšen način in ali bo na koncu ta zakon, ki bo, če bo sprejet, sploh imel še bistvene sestavine tega, kar smo dobili na mizo in glede česar se pa jaz lahko strinjam, da v bistvu odgovarja na bistvene dileme Ustavnega sodišča oziroma na to, kar je Ustavno sodišče odgovorilo. Ali je tisti, ki v Državnem zboru presoja neke odločitve po določenem času nek odbor Državnega zbora ali to celotni Državni zbor, to za mene ni ključni problem. To je problem, ki bi bil z nekim normalnim dialogom dialogom lahko rešljiv z enim amandmajem in tako, kot bi menila večina, da je prav, ker smo le v demokraciji, kjer prevlada večina, na tak način bi rešili to situacijo. Za mene osebno bi bila povsem sprejemljiva tudi rešitev z odborom, odborom, če bi bil odbor proporcionalno sestavljen, tako kot mora biti. Ker pa imamo v tem državnem zboru prvič v življenju situacijo, da so odbori sestavljeni neproporcionalno, da stranke, ki imajo po štiri poslance, imajo v ključnih odborih po dva poslanca, smo pa seveda vsi skupaj malo nezaupljivi in hočemo stvari dvigniti na višji nivo, to je na nivo Državnega zbora. Kot rečeno, v normalni situaciji se meni to sploh ne bi zdelo sporno. Druga stvar. Glede na vse strahove, nasprotovanja in dileme in tako naprej je absolutno potrebno, da se tak zakon, ki sedaj popravlja dolga leta, veljavni zakon, sprejema v normalnem postopku

Podprli bomo pa tudi idejo, da se glede tega zakona v tej hiši v skladu s poslovnikom opravi javna predstavitev mnenj, da bodo lahko v hišo prišli predstavniki stroke in predstavniki različnih javnosti, tudi civilne družbe in predstavili svoj pogled na ta zakon. Ko bomo poslanci to slišali, potem nam nihče ne bo mogel reči, da neka javna razprava in obravnava ni bila mogoča. V okviru našega poslovnika bomo zagotovili maksimalno, kar je tukaj mogoče. Prav tako je zelo pomembno slišati mnenje Zakonodajno-pravne službe. Jaz sem sicer večkrat tista, ki povem, da mnenje Zakonodajno-pravne službe je sicer samo še eno pravno mnenje, ki ga je treba spoštovati, jaz ga pa spoštujem in upoštevam zlasti glede na tehtnost argumentov, ki so v takem mnenju vsebovani, ampak vedno povem, zaposleni v Zakonodajno-pravni službi so le strokovnjaki za zakonodajni postopek in zakonodajna besedila, in to da presodijo, ali je zapisano v skladu s tem, kar je poudarilo Ustavno sodišče, je nekaj, kar kar jim absolutno zaupam, da bodo znali narediti tako, kot je mogoče, in povedati, če je ta zakon v tem smislu primerno odgovoril na te dileme ali pa so v tem zakonu še neka odprta vprašanja, kjer je pa vendar treba biti

niti nima predpostavk za uvedbo obveznega cepljenja, kot hočejo nekateri morda prikazati ali kot se bojijo nekateri, ki nam že pišejo. Najprej to.

Dela se škoda ne samo ugledu naše države, ampak dela se škoda zlasti zaupanju državljanov v pravno državo in v oblast. Ne glede na to, da je to zdaj Janez Janša, je lahko to nezaupanje nekaj, kar se bi preneslo tudi na kakšno drugo vlado. Zato je treba ustavne odločbe upoštevati in treba je ta zastareli zakon novelirati. Glede na vse povedano, bomo v SAB zato podprli zakon, ki je pred nami. Podprli bomo, da je primeren za drugo obravnavo. Še enkrat povem, podpisali bomo in zahtevali javno predstavitev mnenj o tem zakonu, ki je lahko na vrsti šele po končani splošni obravnavi, in pazljivo bomo prebrali mnenje Zakonodajno-pravne službe. opravljeni razpravi, po opravljeni javni predstaviti mnenj, po mnenju Zakonodajno-pravne službe se bomo dokončno odločili, ali je zakon primeren za obravnavo in, kot pravim, za enkrat je videti, da je, ni pa še to naša dokončna odločitev. Jaz bom tudi v nadaljevanju pazljivo prisluhnila vašim razpravam, poslanke in poslanci, in potem se bomo, upam da tudi v opoziciji KUL in tako naprej skupaj odločili, kateri nadaljnji koraki so potrebni, da bo ta zakon čim boljši,

Danes po eni strani poslušamo prav neverjetno kompliciranje, po drugi strani prav neverjetno banaliziranje, jaz se pa sprašujem, zakaj sploh imamo danes v obravnavi novelo zakona o nalezljivih bolezni. Zato, ker se je Vlada odločila, da bo čez noč postala vse, da bo nadomestila Državni zbor, da bo nadomestila Ustavno sodišče, da bo nadomestila stroko, da bo nadomestila Nacionalni inštitut za javno zdravje, pa še bi lahko našteval. To je ugotovilo tudi konec koncev zelo enostavno, če zbanaliziramo do konca, tudi Ustavno sodišče. Ustavno sodišče zahteva, da so ukrepi Vlade sorazmerni, in da se jih na določeno časovno obdobje ponovno utemelji. Nič drugega. Potem se je pa celo ustavilo s presojanjem ustavnosti naslednjih odlokov do trenutka, ko bo ta protiustavnost odpravljena. Danes poslušati o tem, kako je Državni zbor v izrednem času lahko neoperativen, je pa sploh, ne bom več rekel zavržno, ampak je podlo. Spomnimo se nekaterih vladnih ukrepov, ki so jih sprejeli v soboto zvečer na dopisni seji in rekli, jih bodo obrazložili v ponedeljek na novinarski konferenci, s tem da so začeli že veljati v ponedeljek. To je tisto, kar očita Ustavno sodišče. Ni to vprašanje neke samovolje, ni to vprašanje enega človeka, ene stroke, ene svetovalne skupine. je vprašanje javnega zdravja in celotne države in mora imeti za to zakonsko podlago. Kaj določa Zakon o nalezljivih boleznih že danes, ne samo ta novi? Ne določa obveznega cepljenja, tega naredi minister sam, doda eno cepljenje v pravilnik, kar je že tudi storil. Zakon o nalezljivih boleznih določa ravnanje Vlade v primeru nalezljive bolezni. Zato je zdaj bistveno vprašanje, kakšno materijo bomo mi vnesli v zakon, da bodo imeli Državni zbor, stroka in vsi vpleteni v ta proces dovolj kontrolnih mehanizmov in da se bo upoštevala ustava. To pa je delitev oblasti. Ne more Vlada prevzeti vloge Državnega zbora. Ne more in ne sme. Videli pa smo, da se to v praksi pri nas dogaja z velikim konsenzom koalicijskih strank. Kontrolni mehanizmi so pomembni. Državni zbor je še vedno po ustavi tisti, ki sprejema zakonodajo, ne glede na to, če misli predsednik Vlade, da je predlog novega zakona protiustaven. On lahko to misli, odloki, ki jih je on podpisal, pa so protiustavni, to je pa že sklenilo Ustavno sodišče. Ta razlika je, to mi tehtamo, komu bomo bolj verjeli. Ustavno sodišče enostavno zahteva zakonsko podporo za izvajanje ukrepov. Pika, konec. To je to. Mi se danes prerekamo o tem, ali je ta predlog protiustaven. Ne vem, če je. Mogoče je, mogoče ni. Jaz sem pripravljen tvegati. Dejansko to, kar se je pa zdaj dogajalo, pa je protiustavno, protizakonito. Ni enostavno, seveda ni enostavno. Enostavno pa je vprašanje zaupanja. Če ne zna tisti, ki sprejema odloke pa ukrepe, ki so posegali v osnovne človekove pravice, teh utemeljiti in prilagoditi razmeram, potem res ne vem, v čem je problem. Če jih ne zna utemeljiti, ni več kredibilen. Razmere se spreminjajo. Če se ne bi spreminjale, potem tudi parlamenta ne bi rabili, ne bi rabili sprejemati vedno nove zakonodaje. Enkrat bi rekli, to je tako, pika, konec, narejeno. vemo, da ni tako, da se razmere spreminjajo. Ravno tako bi se morala spreminjati tudi okolica, ki se prilagaja tem spremembam. Pa niste čutili te potrebe, ni potrebno. Ustavno sodišče je krivo, protestniki so krivi, vi razglasite epidemijo, je ne razglasite, jo prekličete, imate celo serijo dopisnih sej v vladi, zdaj. Že tukaj se pogovarjamo o vladi. Vlada izvršuje zakone, mi jih pa sprejemamo. Mi se pogovarjamo o vladi, kot da so enak sogovornik, enakopraven. Pa ni. Vlada po Ustavi odgovarja Državnemu zboru, ne obratno.

Janez Janša? Antijanezjanša? Ne. V ustavnih parlamentarnih demokracijah vladajo zakoni, kot je to lepo pred časom napisal Ali Žerdin. Vladajo zakoni. Kdo sprejema zakone, se ve. Mi imamo zaenkrat še dvodomni parlamentarizem. Kdo izvršuje zakone, se tudi ve. Zato imenujemo tisto vejo oblasti izvršilna veja oblasti. In ja, kot je rekel Robi, ker jaz rad ponavljam, po 110. členu katerakoli vlada odgovarja državnemu zbor. Sočasno imamo vsi poslanci in poslanke zelo zahtevno nalogo, kot je Maša govorila. Del državljank in državljanov bi rad takole, del bi rad takole. In jaz nikoli ne bi bil poslanec, če ne bi bilo tistega zapisa v členu, ki govori o poslancih, da nismo vezani na katerakoli navodila. Določeni ste konkretno govorili o tem, da parlament ni operabilen. To je odvisno od nas, koliko smo operabilni ali neoperabilni. Če imate predsednico Odbora za zdravstvo − odbor za zdravje ne obstaja v tem državnem zboru, obstaja Ministrstvo za zdravje, ki med pavzo na Twitterju čivka o KUL luzerjih, ko jo Soni vpraša, zakaj to počne, reče, to je politika. Ne, to ni politika, to je primitivizem. Če imate predsedujočo Odboru za zdravstvo, ki jo pridem prosit za besedo, pa začne tuliti dobesedno, da sem ji padel v intimni prostor, da ji ogrožam družino in iz neke kleti na Trstenjakovi vržete ven, kako je morala policija Trčka vleči iz Državnega zbora. zbora. Zamisel parlamentarizma je bila mišljena za neke ljudi, ki so sposobni mišljenja in ki so sposobni, stil je fiziognomija duha in tudi poslovnika in tako naprej, kako naj bi neke uzance potekale. Gremo dalje. 13. marca 2020 nam je bilo že zelo jasno, kaj nas čaka. Imeli smo Bergamo čez mejo, imeli smo Ivi iz NSi, ki je bolj kričala kot govorila, kje je ta virus, zakaj ga Šarec še ni uvozil, ki nas je dobesedno sramotila, takrat ko sem povabil tudi italijanskega ambasadorja na Odbor za zdravstvo. Lahko odkrito povem, dokler sem sam predsedoval temu odboru, pa v bistvu ni bilo seje, da se ne bi posvetoval z obema podpredsednikoma oziroma podpredsedujočo,

takoj požegnam to, kar nam predlagajo vidni pravni strokovnjaki. Ampak koliko je to zavozilo vmes, se bojim, da Odbor za zdravstvo ne bo tako funkcioniral. Strinjam se tudi s kolegico Škrinjar o nekem razmisleku. Verjetno ne bi škodilo, da nekdo iz pedagoško-andragoške stroke sedi v tem nekem strokovnem gremiju. če nam je kaj po dveh letih jasno, nam je jasno, da so epidemiološka vprašanja prej vprašanja nekih strok, iz katerih jaz prihajam, kot zgolj, z vsem dolžnim spoštovanjem, medicinskih strok. Seveda moraš razumeti virus in njegovo logiko, kolikor se da v danem trenutku, ampak epidemiološka vprašanja so vprašanja sociologije, psihologije, socialne psihologije, andragogike in če hočete vse do oblikovanja na ALU, z nekimi piktogrami neka pravila predstaviš, da jih bo znal prebrati triletnik in stotriletnica iz kake knapovske doline. In tukaj smo izdatno zavozili. Zdaj v tem predvolilnem ko se bo govorilo o vsem živem − kaj nam je sporočilo Ustavno sodišče? Mi zakon o nalezljivih boleznih rabimo zaradi vseh nas. Če je kaj dobro pri virusu, je dobro, da ne gleda, ali imaš partijsko izkaznico SDS, SD, LMŠ ali pa Svobode, Konkretno ali ne vem kaj. Jaz nimam nobene iluzije, da bo naslednji vladi kaj blazno lažje glede teh zadev. Še težje bo, ker je folk že razhajkan do skrajnih meja in v veliki meri smo za to soodgovorni tako izvršilna oblast kot mi v Državnem zboru. Zato potrebujemo tehtni premislek, pogovor, dogovor, to, kar je Maša govorila, nek postopek, kako naj do tega pridemo. Saj je velika večina držav, dajmo biti iskreni, imela to zakonodajo zastarelo, ker smo se soočili z nekim drugačnim pandemičnim stanjem. In pametnejši od nas so vmes to že nekako uredili. Pa res je bilo, minister za zdravje je hodil po poslanskih skupinah, smo se pogovarjali, nekaj je kimal, bolj je poslušal, smo mislili, da bo nekaj notri in potem ste se odločili, kot ste se, koalicijskovladni. Katerakoli vlada, pa sem tukaj že pod tretjo vlado, pa že Cerarjeva je tako začela, lahko v parlament postavi, oklepaj, zgolj toliko, koliko si poslanci in poslanke ali pa tudi državni svetniki in svetnice dovolimo. To je zelo preprosto. Mi moramo nekako prevzeti našo afirmativno vlogo in zahtevnost in odgovornost te profesije. Jaz sem v bistvu optimistični pesimist glede tega. V prvem branju bom to podprl, nimam pa nekih iluzij, da bomo v tem predvolilnem času nek optimalni ZNB sprejeli. Hvala.

nismo bili sposobni se usesti in se pogovarjati o tem. Kadarkoli je na oblasti Janez Janša, se civilna družba končno zave svoje vloge in se aktivira še bolj kot sicer. Zakaj? Ker je ogrožena demokracijo. In civilna družba je tista, ki ohranja demokracijo. Vloga Državnega zbora je, da vrši strožji nadzor nad Vlado in, kot je rekel prej kolega Pavšič, ja, mi tukaj smo tisti, ki bi morali nalagati Vladi, kaj naj počne. Tako pa prihajajo predstavniki Vlade in se norčujejo iz nas, pri poslanskih vprašanih se nam rogajo, obračajo z očmi, in to moram reči, da v svojih osmih letih politike še nikoli nisem doživela. Zakaj tudi danes tukaj ni ministra za zdravstvo? Da bi poslal vsaj kakšnega sekretarja. Zame je tudi znak, da ga sploh ne zanima, kaj mi govorimo. Merodajno je samo to, kar ponoči sklene Vlada in potem smo priča temu, da notranji minister te ukrepe določa. To, kar so kolegi že prej omenjali, mislim, da je dobro, da bomo imeli širšo razpravo in da bomo prišli tudi do javne predstavitve mnenj. Res je treba slišati vse vpletene, tudi tiste, ki jih je strah cepljenja, tudi tiste, ki to zagovarjajo, tudi tiste, ki čisto sociološko vidijo probleme v tem, kjer smo se danes znašli. Dejstvo je, da je žal v teh dveh letih vladajoča koalicija izkoristila zdravstveno epidemijo za vse kaj drugega kot za reševanje te problematike, ampak za slabljenje javnega zdravstva, za prevzem oblasti, za bogatenje posameznikov, za razne čudne biznise, celo za nabavo vojne opreme. In res ni čudno, da so ljudje polni strahu. Res imamo na eni strani nek totalitaren um, neko diktaturo, ki nam čez noč uveljavlja neke

zakona, ki bi omogočil obvezno cepljenje in nek poseg v intimo in osebnost. Kot vemo, to niti ne preseneča, kajti od te vladelahko pričakuješ marsikaj. Ljudje rečejo, saj ste vsi isti, saj se vse zmenite. Nismo vsi isti. Zavedati se morate, da opozicija z eno dokaj šibko tu in tam večino uspe ustaviti tiste najbolj grobe posege te vlade v človekovo zasebnost kakor nedotakljivost telesa, stanovanja in doma. Vedno ste govorili, kako je lastnina nedotakljiva, kadar smo se pogovarjali o tem, da bi bilo treba kdaj smotrno poseči v to pravico, Danes pa kar sanjajo o tem, da bi nam vlamljali v stanovanja, pregledovali omare in predale in ne vem kakšne preglede še vršili popolnoma nepooblaščeno. Vidite, tega se pa ljudje bojijo. Sem Sem članica Parlamentarne skupščine Sveta Evrope in prejšnji teden smo tudi debatirali o tem, kajti marsikje se dogaja, da predvsem desne vlade to priložnost izkoristijo za širjenje širjenje svojih pooblastil. NIJZ imamo, ki molči v tem primeru, čeprav je osrednja javnost zdravstvena institucija s cirka 500 zaposlenimi, ampak kljub temu ta vlada dovoli, da predsednik Vlade odloča kakšni ukrepi bodo veljali ali pa celo notranji minister. Vodenje te epidemije je dejansko nestrokovno in neodgovorno, politikantsko upravljanje z epidemijo. Ta zakon je tudi neke vrste boj zoper avtoritarnost. Že Aristotel je rekel in mnogi so ga citirali, ta izrek je ponarodel, da kdor podreja svojo svobodo občutku varnosti, je upravičeno suženj, se pravi, ni vreden ne svobode, ne varnosti. In to je dejstvo. Ne glede na to, kako se nekateri čutijo ogroženi od te epidemije, je treba vendarle spoštovati človekove pravice − od Nürnberškega kodeksa,Helsinške deklaracije, Oviedske deklaracije, Ženevske deklaracije in tako naprej. To so tudi mednarodni akti. Da ne rečem, da je tudi Ustava Republika Slovenije zelo pomemben akt, ki bi ga morali spoštovati. Toda ta vlada krivi za vsakršno povečanje okužb vedno sodišča, protestnike, opozicijo, nikoli se pa ne spomni, da bi mogoče, ko kažejo na prstom na druge, pogledala, da vsaj trije kažejo nazaj nanjo. namreč, da so nabavljali opremo, ki ni delovala, respiratorje, ki so bili pomanjkljivi, testerje, ki niso zanesljivi, maske, ki ne delujejo, da so zaposleni morali delati ne glede na okuženost, po drugi strani pa so morali maske nositi ljudje, ko so se sprehajali v naravi, ne glede na to, če so te maske delovale ali ne. Spomnimo se visokih kazni za jedenje bureka na stopnišču cerkve ali pa oglobljeno družino, ki si je delila, ne vem kaj, sladoled ali kakorkoli že. Skratka, to norost je treba ustaviti. Da ne govorim o eroziji pacientovih pravic. Ta privatizacija javnega zdravstva, ki se je zgodila v teh dveh letih, je grozljiva. In nihče ne govori o srčno-žilnih boleznih in posledičnih smrtih, o nezdravljenih rakavih obolenjih. Čakalne vrste so se grozljivo povečale in tukaj je zdravstvo popolnoma odpovedalo. Nekateri pravijo, da je covid zmagal, ker ima boljši marketing. Ampak dejansko so vse bolezni

Šole − kakšne velike stiske se dogajajo zaradi vladnih odlokov. Ne bom sploh omenjala osnovnošolcev, ki si vzamejo celo življenje od obupa. Lockdowni. Skratka, popolna zmeda vlada in zato se je res treba o tem pogovarjati in predvsem nasloviti vsak strah ljudi, vsakemu strahu odgovoriti in ne samo ustrahovati ljudi. Ulice so polne, pa ne bomo rekli antivakserjev, kajti tako je najlažje odpikati ljudi, ki hočejo zaščititi sebe in svoje družine. To ni tako preprosto. Toliko kiksov je bilo v času spopadanja s to boleznijo, da je enostavno logično, da so ljudje rekli: »Dovolj, ne verjamemo vam.« Zaključila bom

Hvala lepa, gospod podpredsednik. Spoštovana gospa predlagateljica! Kolegice in kolegi! Pozorno sem poslušal v svoji pisarni praktično celotno razpravo, skoraj štiri ure. Ocena je, da kakšnih deset minut pa je bilo posvečenih temu zakonu, ki ga obravnavamo in ga je najbrž z veliko vnemo pripravila skupina strokovnjakov. Mi smo jih tudi sprejeli, tri od te skupine, in smo jim postavili tudi zelo konkretna vprašanja. Na nekatera so imeli jasne odgovore, na nekatera pa so jasno povedali, da nimajo odgovora. Ampak nič hudega. Sem med podpisniki zahteve za to splošno razpravo, zato sem tukaj, zato bom tudi razpravljal, vsaj 95 % izključno o zakonu in o vsem, kar je okrog zakona. To je Ustava Republike Slovenije, ker imamo problem z neustavnostjo leta 1995 sprejetega zakona o nalezljivih boleznih. Tako je odločilo Ustavno sodišče, ki je

Rezultanta večine razprav me spomni na neko soočenje na nacionalni televiziji, ko je zelo jasna in najbolj logična vprašanja postavljala novinarka, ki spada v eminenco te naše nacionalne televizijske hiše, gospa Lidija Hren. Spraševala je navzoče iz opozicije: »Kako bi pa vi ravnali v času epidemije, pandemije? Kako bi pa vi? Ali bi tudi vladali z odloki?« Ker to je sedaj menda največji smrtni greh in tako naprej. Kakšne odgovore smo dobili, gospe in gospodje? kdo kaj spomni? Jaz se pač ne. Spomnim se več ali manj neke zadrege. Pa da bom zaščitil naše kolege, ki sedijo med nami, bom tukaj zaključil to podpoglavje moje razprave. Poleg ustave, ko gre za nalezljive bolezni, imamo tudi Kazenski zakonik, bolj točno njegov 177. člen. Javnost seveda ne ve, o čem ta 177. člen govori. Je že zelo star. Približno toliko kot naša država. Pa mi dovolite, gospod podpredsednik, da vsaj nekaj poudarkov iz tega člena povem, kako resna je pravzaprav obravnava našega obnašanja, vsakega državljana, ko gre za epidemijo oziroma prenašanje nalezljivih bolezni. Gre pa za pa za 20. poglavje Kazenskega zanika, ki govori o kaznivih dejanjih zoper človekovo zdravje. Prvi odstavek tega člena pravi tako: »Kdor se ne ravna po predpisih ali odredbah, s katerimi pristojni organ odredi pregled, razkuženje, izločitev bolnikov ali kakšne druge ukrepe za zatiranje ali preprečevanje nalezljive bolezni pri ljudeh in s tem povzroči, da se nalezljiva bolezen razširi, se kaznuje z denarno kaznijo ali zaporom do enega leta. Po moji oceni je od štirih odstavkov tega člena ta odstavek najpomembnejši. Vsakemu od državljank in državljanov, ki pa se bo želel poglobiti, pa priporočam branje 177. člen Kazenskega zakonika. Tudi sam dobivam maile. Vezano na ta zakon, ki ga obravnavamo, sem dobil okrog 200 mailov. Ljudstvo nam pošilja maile tako kot pri nekih drugih zakonih, recimo pri vladnem predlogu novele zakona o nalezljivih boleznih pred parlamentarnimi počitnicami, ko nam je Ustavno sodišče naložilo zgolj 60 dni, da popravimo neustavnost v obstoječem zakonu o nalezljivih boleznih. To preprosto ni šlo, videli smo, da enostavno ni niti najmanjše podpore s strani opozicije in istočasno s strani KUL ni bilo niti nobenega konkretnega predloga, da bi ga proučili in integrirali v vladno rešitev. Kar pomeni, na drugi strani, da je bilo jasno, da bi padel referendum in bi se spet ponovil efekt pitne vode. Sam bi tudi pričakoval, da bi državljan Robert Golob, ki ima eminentno pravico, da pride v ta tempelj demokracije in ima kar tukaj tiskovno konferenco, da bi se vendarle o kakšnih najakutnejših zadevah naše družbe tudi kaj izjasnil, kaj on misli, ki bi rad bil, če mu bo uspelo, bom med prvimi, ki mu bom čestital, ki bi rad bil predsednik naslednje slovenske vlade. Ali bi lahko on povedal dva stavka, kaj on misli od nalezljivih boleznih, o epidemiji, a še bolj konkretno o tem zakonu ki so ga kolegica in kolegi vložili v parlamentarno proceduro? To je danes najpomembnejša politična tema v tej državi. Jaz, če bi bil novinar, bi bilo to prvo, kar bi ga vprašal. Pa naj pove. Jaz pa povem, da Nova Slovenija je že javno komunicirala, da je proti obveznemu cepljenju. Na nek način vidim tukaj tudi konsenz, čeprav bi se stroka najbrž lahko poenotila, zaenkrat se še ni, kolikor razumem, in je dejansko to strokovno vprašanje, roko na srce, vendar politiki sprejemamo politične odločitve in moramo tudi razumeti, kakšno je stanje duha v družbi. Danes je zagotovo razcepljeno, da obvezno cepljenje ne pride v poštev, ker smo razcepljeni. Če bo gospod Golob še kdaj prišel kot državljan v to hišo, sem prepričan, da bo dobil to vprašanje: kaj pa vi mislite o Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o nalezljivih boleznih, ki so jo pripravili pravni strokovnjaki? 17. člen Ustave je za nas izjemno pomemben, gospe in gospodje. Govori o nedotakljivosti človeškega življenja. življenja. Zelo preprosta vsebina, da se jo zapomniti. Človekovo življenje je nedotakljivo. Pika. Mnogi razlagalci, komentatorji slovenske ustave so se s tem ukvarjali in zanimivo je prebirati njihove komentarje, Ustavna določa o nedotakljivosti človekovega življenja je v ustavnem katalogu pravic in temeljnih svoboščin navedena na prvem mestu. To pomeni, da so druge temeljne svoboščine uvrščene na drugo, tretje, četrto in tako naprej. Ampak na prvem mestu je nedotakljivosti človekovega življenja. Skupaj z ustavnimi določbami, ki se nanašajo na prepoved mučenja, nečloveškega ali ponižujočega kaznovanja oziroma ravnanja, na pravico do varstva človekove osebnosti in dostojanstva, na domnevo nedolžnosti, na načelo zakonitosti v kazenskem postopku, na zagotavljanje pravnih jamstev v kazenskem postopku in na svobodo vesti s svobodo religije verskega ali drugega prepričanja. Človekovo življenje je nedotakljivo. To po moji razlagi tudi pomeni, da mora vsakokratna vlada narediti vse, da se ta ustavna določba tudi uresničuje. Da torej mora v primeru nalezljive bolezni, epidemije, pandemije narediti vse, da se okužbe ne širijo, da človeška življenja ne ugašajo zaradi tega. Seveda to boli, ker potem so druge svoboščine, in morajo biti, omejene, ker drugače ne gre. 80 % razprave je bilo v smislu kritike delovanja te vlade, češ, da je bilo vse narobe, pa praktično res vse Ukrepi, ki jih je sprejemala ta vlada, če bi bili racionalni, pošteni, bi delali primerjavo z drugimi državami, bi hitro ugotovili, da so bili v Sloveniji najmilejši. Ampak vrnimo se nazaj k temu zakonu. Nekateri ste že problematizirali, in to je tistih 4, 5 procentov te razprave, pristojnost Odbora za zdravstvo, ker se na nek način izključi vloga Državnega zbora in da se vse pravzaprav fokusira, osredotoči na Odbor za zdravstvo kot delovno telo.

kako bo zakon, če bo sprejet, deloval, da bo dejansko izvedljiv. Če gre za eksponentno širjenje okužb, jaz sem sicer trdno prepričan, da mora Državni zbor oziroma Odbor za zdravstvo odreagirati praktično v trenutku, čez noč, če hočete. Vsaka zamujena ura lahko pomeni nekaj sto, nekaj tisoč okužb več. Ne vemo, kolegice in kolegi, kaj nas čaka, kakšni sevi tega koronavirusa ali pa kakšni drugi virusi koronavirusa in tako dalje. Ne vemo, kaj nas čaka v prihodnje in hitro se lahko zgod, da bo tudi Ustavno sodišče čez 20 let ugotovilo, da je pa ta zakon neustaven, če ga bomo sprejeli. Naj, preden nadaljujem z Zakonom o referendumu in ljudski iniciativi, povem, da bomo mi potrdili sklep, da je zakon primeren za nadaljnjo obravnavo, potem pa tudi pričakujemo predvsem ustavne strokovnjake, ki bodo svoje povedali, zdravstveno stroko in prizadevali si bomo, da bomo imeli javno predstavitev mnenj o tem tako zelo pomembnem zakonu, da se bo razprava na podlagi strokovnih mnenj končno spravila v ciljno ravnino. In če bo prava volja, bomo lahko sprejeli dober zakon. Naš namen ni rušiti, ker drugače me danes tukaj ne bi bilo. Zdaj pa Zakon o referendumu in ljudski iniciativi, posvetovalni referendum. Tukaj so kolegice in kolegi iz Poslanske skupine Levica eksperti in verjamem, da bodo mojim opozorilom samo pritrdili. Državni zbor lahko razpiše posvetovalni referendum o vprašanjih iz svoje pristojnosti,

Kaj bo, če bo en poslanec vložil zahtevo za posvetovalni referendum? No, tukaj ta skupina pravnikov ni imela odgovora. Verjamem, da ga morda danes že ima ali pa vsaj, ko poslušajo mojo razpravo. Po 28. členu Državni zbor lahko razpiše posvetovalni referendum, preden končno odloči o posameznem vprašanju. To zdaj že obvladamo, to prakso že obvladamo, se o tem učimo že nekaj mesecev. Zdaj pa Poslovnik Državnega zbora, sedmo poglavje, postopek v zvezi z referendumom, člen 184: »Predlog, naj Državni zbor na svojo pobudo razpiše referendum, določen z zakonom, poslanec vloži pisno. V predlogu mora biti jasno izraženo vprašanje, ki naj bo predmet referenduma. Predlog mora biti obrazložen.« Potem tretji odstavek 184. člena Poslovnika: »Predlog se uvrsti na dnevni red prve naslednje seje Državnega zbora, če je vložen najkasneje 30 dni pred to sejo.« Si predstavljajte, kakšen zamik do končnega sprejetja lahko povzroči čisto zakonsko utemeljena in poslovniško utemeljena zahteva za posvetovalni referendum. Saj te lekcije smo že absolvirali, to razumemo. Tako da to bodo vprašanja, ki jih bomo mi odprli in želeli imeti eksaktne odgovore s strani avtorjev, ne toliko s strani predlagateljev, ampak s strani avtorjev, da bo dejansko potem ta zakon vodotesen. S tem jaz tudi zaključujem. Kot rečeno, kolegice in kolegi, mi bomo predlog sklepa, da je zakon primeren za nadaljnjo obravnavo, soglasno podprli. Hvala lepa gospod predsednik. **PREDSEDNIK IGOR ZORČIČ:** Hvala lepa. Besedo ima Janja Sluga. Ja, bom zdaj nadaljevala tukaj, kjer je kolega Horvat ravnokar končal, ker nisem čisto natančno razumela. Mi danes obravnavamo ta zakon, ki ga bomo v teku rednega zakonodajnega postopka pripeljali do konca. Ali ga bomo sprejeli ali ne, ampak recimo, da ga bomo sprejeli in potrdili, kar bo seveda v nadaljevanju za upravljanje epidemije pomenilo, da vlada upravlja epidemijo z vladnimi odredbami na podlagi tega zakona. In ne razumem, kje v tej zgodbi vidimo problem referenduma. Na vladne odredbe ali na kaj? Nisem čisto točno razumela, pa verjamem, da bomo v nadaljevanju razčistili stvari, ker tudi v naši poslanski skupini v resnici, če se jutri izkaže podpora prvemu branju tega zakona, menimo, da bi bilo dobro opraviti javno predstavitev mnenj. Verjamem, da bomo takrat tudi prišli do teh vseh vprašanj, ki nas danes mučijo. Pa vendarle je treba povedati, tudi civilna družba si je v resnici za ta zakon vzela precej časa in tudi zelo široko je bil usklajevan. Jaz sem v svojem prvem oglašanju že prebrala precej eminentnih imen pravnih strokovnjakov, ki so sodelovali pri pripravi tega zakona. Pa če tukaj citiram tudi iz enega intervjuja, kaj so predstavniki Pravne mreže za demokracijo povedali o sami pripravi zakona: »Pri samem pisanju in nastajanju besedila je sodelo približno deset ljudi, nato pa smo vključevali zunanje strokovnjake, s katerimi smo se posvetovali, med njimi so bili tudi epidemiologi.« To so povedali oni, ker je bilo danes, nisem si čisto natančno zapomnila, kdo je izpostavil, da epidemiologi niso bili nič vprašani, vendarle so bili. Potem pravijo, da je šel zakon še skozi roke več kot dvajsetih strokovnjakov, ki so podali lastne pripombe, zatem pa so opravili še dodatne kroge usklajevanj. Kljub temu jaz podpiram v bistvu današnjo razpravo, ki pa je v resnici nadomestek tiste razprave, ki je umanjkala na posvetu predsednika Državnega zbora takrat, ko je predsednik ta posvet sklical in smo se imeli v bistvu namen pogovarjati o vseh teh rešitvah, pa se nismo. Se pač danes, saj se najde vedno druga pot za to, da prideš do nekega cilja. Kot rečeno, tudi mi podpiramo in bomo pripravili zahtevo, da se opravi javna predstavitev mnenj. Takrat pričakujemo vse, ki so sodelovali pri pripravi tega besedila. Pričakujem tudi udeležbo maksimalno vseh poslanskih skupin, da bomo poslušali te ljudi, jih bomo imeli priložnost vprašati, da bomo dobili odgovore. Verjamem, da bo marsikakšna dilema, ki se nam danes pojavlja, razrešena. Nekoliko sem že prej govorila tudi o tem, da v naši poslanski skupini načeloma nimamo težav s tem, da bi bilo parlamentarno delovno telo, to je Odbor za zdravstvo, tisto, ki bi odločalo. Naprej bi se seznanjalo, potem pa bi tudi dajalo soglasje k ukrepom, ki bi jih pripravila vlada. Vendarle pa pod pogojem, ki sem ga pa tudi že omenila, delovna telesa v Državnem zboru bi naj odražala razmerja koalicija : opozicija, odražala bi potem znotraj tega razmerja tudi razmerja posameznih poslanskih skupin. Danes pa vsi vemo, da temu ni tako. S tega vidika je to zagotovo problematično. Če hočemo to dilemo razrešiti za vse prihodnje čase, ker veste, da se zelo rado tlakuje pot z nekim sklicevanjem na neko predhodno prakso, in točno to bi se nam lahko zdaj zgodilo, v takem primeru smo zagotovo za to, da o tem odločamo na plenarni seji. Kot rečeno, mi niti peturne razprave, kar je prej kolegica omenjala, se meni ne zdijo ovira za to, da bi zaradi tega kakorkoli upočasnjevali postopke upravljanja z epidemijo. Ravno nasprotno. Peturna razprava je tisto, kar bi že zdaj morala vlada opraviti, če bi hotela, da bi državljanke in državljani, torej ljudje razumeli, zakaj so se sprejemali določeni ukrepi, zakaj določene rešitve, zakaj druge ne, zakaj neke izjeme in zakaj druge ne. Točno to je to, kar je zdaj dve leti v resnici umanjkalo. S tako peturno razpravo v Državnem zboru ali pa še tudi več, če hočete, se bo zgodilo ravno to, da bomo najprej mi, potem pa tudi ljudje razumeli, čemu nekaj ja, čemu nekaj ne, zakaj se je nekje upoštevala stroka, zakaj drugje ne in kaj je stroka sploh predlagala. S tem, jaz menim, ni nič narobe. Mi smo tukaj 24/7, kot se reče. Če je treba preko noči, bomo pač to naredili. Jaz s tem nimam nikakršnih težav. To je bilo tudi že večkrat izvedeno, poleg tega kar sem sama povedala, v času osamosvojitvene vojne, ko je bilo pet plenarnih sej v 16 dneh. Verjamem, da bomo tudi našli rešitve, ker je danes poslansko kolegico iz koalicije skrbelo, kako bomo izvedli seje, če bodo določeni poslanci okuženi – rešitve za to že imamo, jih imamo. Torej te seje zagotovo ne bodo redne, bodo zagotovo izredne in tu ni nikakršnih težav za sodelovanje poslancev na daljavo. Sem pa vesela, da kolege zanima, kaj meni dr. Golob o določenih temah. Jaz sem prepričana, da bo svoja stališča z veseljem pojasnil, ko bo čas za to. Je pa zanimivo, da kolega pravi, da ga zanima, kaj meni točno določen državljan, ker v preteklosti te koalicije v resnici ni zanimalo, kaj si menijo državljani

načrtno izpustil odstavek: »Na človeku je prepovedano delati medicinske ali druge znanstvene poskuse brez njegove svobodne privolitve.« Hvala vam, da sem to lahko prebrala do konca. Ko citiramo Ustavo, bodimo pošteni in citirajmo člene tako, kot so zapisani,

lepa, gospod predsednik. Sem hvaležen predlagateljici, da je poslušala in slišala mojo razpravo o referendumu, ki je na tej točki najbrž relevantna in v fazi javnomnenjske predstavitve in nadaljnjih razprav bomo gotovo to zadevo izpilili in izčistili. Ko ste me spraševali, zakaj referendum, da ne razumete. Gre za posvetovalni referendum o soglasju k podaljšanju vladne uredbe, ki določa ukrepe za omejevanje okužbe. Ta odločitev je v pristojnosti Odbora za zdravstvo Državnega zbora. In to vprašanje smo mi, spoštovana kolegica, predstavili predstavnikom avtorjev in so rekli, da na to nimajo odgovora. Jaz pa verjamem, da ga bodo do javne predstavitve mnenj tudi imeli. To, kar je govorila Violeta Tomić, je pa itak brez zveze.

Meni se tudi včasih zdi brez zveze, kar gospod Horvat reče, pa ne napadem na tak način, ampak to tudi pove nekaj o integriteti posameznega človeka. Ta zakon je star, s tem se lahko strinjamo, je iz leta 1995 in ima lahko svoje pomanjkljivosti ali pa ne. Dejstvo je, da bi ta zakon, ki je sedaj v veljavi, neka normalna vlada lahko uporabljala na tak način, da ne bi povzročila takšnih velikih težav pri ljudeh, kot smo videli v zadnjih dveh letih in pod to koalicijo. Realna slika je pa čist drugačna, ker nam ne vlada neka normalna vlada, ker nam vlada kakistrokacija, kot se ji reče, se pravi vladavina najslabših, in zaradi potez, ki jih je ta vladavina najslabših vlekla, smo prišli do te situacije, da nihče več ni vedel, kateri ukrepi veljajo, čemu služijo določeni ukrepi in tako naprej. Zato je današnja razprava o noveli zakona o nalezljivih boleznih neko gašenje požara, ker smo se v teh dveh letih naučili, da lahko vlada zakone, ki so morda lahko čisto uporabni, zlorabi do te mere, da prinese do nekih zelo resnih in negativnih družbenih posledic. posledic. Strijam se, ko je gospod Horvat rekel, da je podobne ukrepe sprejemala večina evropskih držav. Ja, videli smo v teh dveh letih, da so se skozi to pandemijo oblikovali neki standardizirani ukrepi, saj verjetno so nastali na podlagi epidemiološke stroke in tako naprej. Ampak ključno vprašanje je, kako smo jih mi v Sloveniji uporabljali. En dan, tako kot je Violeta prej rekla, je lahko bil minister za notranje zadeve v tej dvorani brez maske, medtem ko so na Prešernovem trgu dostavljalca hrane oglobili, ker je zunaj brez maske jedel burek. En dan so se predsednik republike in minister za obrambo sprehajali ob meji v skupini več ljudi − takrat so bile maske tudi zunaj obvezne − brez mask, istočasno pa so predstavniki vlade paradirali okoli brez mask v zaprtih prostorih in tako naprej. Da ne govorim o vseh ostalih ukrepih, od zapiranja ljudi v občine, policijske ure in tako naprej, kot da ima covid uradne ure, kdaj deluje in kdaj ne. Še zdaj se soočamo s tem, da se večina lokalov zapre ob 10. oziroma 11. uri zvečer in še vedno ta logika vztraja. Problem je, da se ni poslušalo v veliki večini teh primerov stroke, ki je svetovala o ukrepih. Mi smo zapirali šole prvi, medtem ko so še vedno ljudje lahko hodili v nakupovalna središča, se v bistvu zadrževali tam, kjer so bila največja tveganja za okužbo. za okužbo. Svetovalna skupina je večkrat povedala, da je treba šole zadnje zapreti in druge ukrepe sprejemati. Tako da ta zakon, ki ga predlaga Pravna mreža za varstvo demokracije in je po moji oceni nastal na podlagi nekih zelo konkretnih pogovorov tudi s strokovnjaki s področja epidemiologije in prava, je neka dobra osnova za to, da se začnemo pogovarjati o tem, kako se nam ta situacija, ki smo jo živeli sedaj zadnji dve leti, ne bi ponovila. Uveljavljenje nekih stvari, kot so neki strokovni sveti, ki bodo imeli v bistvu neko resno besedo pri tem, kakšni ukrepi se sprejemajo. To, da imate neko stopničasto varovalko v Državnem zboru,

Državni zbor, so nekaj, kar lahko ljudem da vsaj nek minimum nekega zaupanja. Lahko bi jim povrnili neko zaupanje. To bi morali narediti pred dvema letoma, ko je ta vlada nastopila mandat. Seveda vsi vemo, da je vstopila v epidemijo, v pandemijo. Takrat je bil čas za dialog, takrat je bil čas za komunikacijo z ljudmi. In to je bila ključna napaka, ki jo je ta vlada naredila, da ni znala govoriti z ljudmi. Zaradi tega smo prišli do tega stanja, v katerem smo danes. To je mislim da srž težave, ki smo jo lahko izkusili v tem času. Okej, Ustavno sodišče je ugotovilo, da je del zakona o nalezljivih boleznih v neskladju z ustavo. To je čas, je priložnost, da se ga popravi. Jaz mislim, da ta popravek, ki je prišel s strani civilne družbe, je ustrezen. Dajmo narediti ta napor, da se še pogovorimo o podrobnostih, ki so bile danes v tej razpravi izpostavljene. Je pa v tej fazi prvega branja absolutno po moji oceni nujno ta zakon podpreti, zato da dobimo tudi neke bolj trdne in resne osnove za bodoče epidemije, če bodo prišle.

Hvala lepa za vsa ta mnenja, seveda v imenu civilne družbe. Jaz mislim, da smo v bistvu opravili zelo dobro delo. Zakaj? Ker smo se dejansko odzvali na tisto, kar je prišlo od ljudi. Kot je bilo že danes rečeno, civilna družba se aktivira v trenutkih, ko oceni, da je to potrebno, ker je varuh demokracije. In očitno je v tem trenutku ocenila, da je to potrebno. Prav je, da bi ta zakon nadaljeval postopek zaradi vsega truda, ki je bil vanj že vložen. Jaz osebno sem povedala, da zakon, kot je zastavljen, se meni zdi v resnici dovolj enostaven, da se mu da slediti. Dovolj natančno opredeljuje, kaj je dovoljeno in kaj ne. In to je bistveno. Omejuje vlado že vnaprej. Že vnaprej vladi določa, na kakšen način se mora lotiti problema, kako lahko začne z najbolj enostavnimi ukrepi in jih potem po potrebi stopnjuje. Bistveno je tudi to, da stroka dobi zadostno veljavo pri sprejemanju teh ukrepov, da je tudi strokovna skupina sestavljena tako, da so uravnoteženi vsi profili, ki v taki strokovni skupini morajo biti, da lahko ta strokovna skupina tudi javnosti, ne samo predstavnikom vlade, pač pa tudi javnosti pove, kaj misli, da je primerno, kaj bi bilo treba narediti in zakaj. Da tudi pove, kadar se ji kaj ne zdi primerno, kot smo imeli v preteklih dveh letih večkrat primer, pa vlada potem tega ni upoštevala. Nimam v bistvu pomislekov glede tega, ali smo sposobni izpolnjevati takšen protokol sprejemanja ukrepov, kot je določen sedaj v teh popravkih zakona. Meni se zdi to popolnoma izvedljivo. Tudi vsi mehanizmi za izvedbo že obstajajo. Absolutno pa sem za to, da slišimo še dodatna mnenja tako pravne kot tudi medicinske, epidemiološke in ostale stroke, da opravimo razpravo tudi še znotraj poslanskih skupin. Ne vidim nobenih težav, če se bomo nekako poenotili pri tem, da je vendarle treba odločanje prenesti z delovnega telesa tudi na plenarko. Se mi zdi, da tukaj ne bi smelo biti popolnoma nobenih težav. Zagotovo pa se bodo pojavile težave vsaj v naši poslanski skupini, če bomo zaznali intenco nekih popravkov tega zakona, ki bodo šli v drugo smer, kot pa je sam cilj, ki bodo šli stran od tega, kar je reklo Ustavno sodišče, ki bi morebiti dajali vladi več pooblastil, ki bi manj določno opredeljevali način in sprejemanje ukrepov. Takih popravkov pa v naši poslanski skupini zagotovo ne podpiramo. Je pa dejstvo, da je v tem trenutku zaradi dveletnih izkušenj s tem, kar se je dogajalo med epidemijo, z načinom, kako je ta vlada k ukrepom pristopala, predvsem pa zaradi načina, kako je ignorirala tako ljudi kot tudi civilno družbo, seveda tudi ta zakon sedaj z nekim slabim priokusom. Ne samo da je nujno potreben, ker je tako reklo Ustavno sodišče, ker je Ustavno sodišče določilo rok za njegove popravke, ampak tudi da se vendarle končno omeji samovolja oblastnika. Mogoče je to tisti trenutek ali pa žal je to tisti trenutek, ki se je zaradi delovanja te vlade oprijel tega predloga zakona, ki je bil spisan, sem prepričana, z najboljšimi nameni, spisan mogoče celo bolj strokovno, kot bi ga lahko spisali tukaj v posameznih poslanskih skupinah. To pa seveda obžalujem, obžalujem, ker se ga potem lotevamo že pri samem branju, pri samem presojanju njegove vsebine samo z vidika teh slabih dvoletnih izkušenj, ki jih imamo. Jaz bi se še enkrat na tem mestu zahvalila Pravni mreži za varstvo demokracije, da je vložila vsa svoja znanja in ves svoj trud v to besedilo zakona. Jaz sem prepričana, da če bi bilo kaj prav na tem svetu, potem bi ta zakon moral iti skozi prvo obravnavo. Se veselim jutrišnjega glasovanja. Se veselim tudi morebitne javne predstavitve mnenj, kjer si bomo še bolj podrobno odgovorili na mogoče nekatere dileme, podali odgovore na vprašanja, slišali tudi ne samo pravno, tudi epidemiološko in medicinsko stroko, kaj si o tem misli in potem nekako prišli ,upam, do skupnih rešitev. Torej še enkrat, to ni zakon nepovezanih poslancev, to je zakon civilne družbe, ki se ji zahvaljujem. Hvala lepa.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

Predlog zakona je v obravnavo zboru predložila Vlada. V zvezi s tem predlogom zakona je skupina 38 poslank in poslancev s prvopodpisanim Branetom Golubovićem zahtevala, da Državni zbor opravi splošno razpravo. Za dopolnilno obrazložitev predloga zakona dajem besedo predstavniku Vlade mag. Andreju Vizjaku, ministru za okolje in prostor. Spoštovane poslanke, spoštovani poslanci, spoštovani predsednik Državnega zbora! Pred vami je najpomembnejši zakon s področja okolja, zakon o varstvu okolja, lahko bi rekli temu tudi okoljska ustava. Temeljni cilj in ambicija tega zakona je dosledno varovanje okolja, zato da ga ohranimo ne na takem stanju, kot ga imamo, ampak uvedemo tudi določene nove, najnovejše standarde varstva okolja, ki izhajajo iz številnih mednarodnih priporočil, tako smernic BAT kot tudi direktiv. Ambicija je torej, da ohranjamo kondicijo, da nadgrajujemo varovanje okolja in da rešujemo nakopičene probleme, ki jih imamo, zlasti na nekaterih področjih v Republiki Sloveniji. Temeljna izhodišča za pripravo so bila prvič v odpravi neskladnosti sedaj veljavnega zakona s pravom Evropske unije. Naj omenim, da imamo sproženih sproženih kar nekaj predsodnih postopkov zoper Republiko Slovenijo zaradi odpravljanja nekaterih neskladnosti, ki jih Evropska komisija očita Sloveniji že vrsto let. To se pravi, da ni povezano niti s to vlado. In imamo tudi opomine Evropske komisije. Tako da, spoštovani poslanci, prosim vas, da razumete tudi to, da je treba ta zakon sprejeti v okviru tega mandata, kajti sleherno prelaganje pomeni lahko tudi kazni za Slovenijo, ker bomo kršili in lahko tudi dobili sankcije s evropskih organov. Drugo pomembno izhodišče je uskladitev slovenskega zakona pravnim redom oziroma z direktivami Evropske unije. Zlasti to velja za proizvajalčevo razširjeno odgovornost, ki se nanaša na odpadkovni del. Proizvajalčeva razširjena odgovornost, ki se dosledno prenaša v pravni red Republike Slovenije, pomeni, da vsi, ki dajejo proizvode na trg, tako imenovani proizvajalci, morajo za cel življenjski cikel tega proizvoda skupaj z embalažo tega proizvoda poskrbeti tako organizacijsko kot finančno. več dopustno prelagati bremena ravnanja z odpadki, z odsluženimi proizvodi na breme potrošnikov oziroma držav. To je zelo pomembno in mislim, da je temeljno izhodišče, ki bo tudi sililo proizvajalce oziroma te, ki dajejo produkte na trg, da so racionalni, ko govorimo, da uporabljajo čim več materialov, ki so ponovno uporabljivi, reciklabilni, da je čim manj odpadkov, ki se bodisi znajdejo na deponijah ali v termični obdelavi. Zelo pomembno je tudi reševanje problematike krožnega gospodarstva. S tem zakonom uvajamo možnosti, da odpadki preidejo v proizvod v skladu s strogim pravnim redom Evropske unije in strogim redom do varovanja okolja. Določamo pogoje in merila, kako preneha status odpadka in kako lahko en odpadek ali več njih v kombinaciji postanejo proizvodi. To delamo s ciljem spodbujanja krožnega gospodarstva, skratka, da čim manj odpadkov konča svoje življenje na deponijah oziroma v sežigalnicah in da čim več odpadkov gre ponovno v uporabo oziroma da ima ponovno koristno vrednost. Potem skozi zakon pomembno prenavljamo in delamo učinkovitejši postopek izdaje okoljevarstvenih dovoljenj. Zakon tudi omogoča združevanje postopkov, izdajo okoljevarstvenih dovoljenj s postopkom izdaje okoljevarstvenega soglasja. Gremo torej v en postopek in ne več v veriženje nekaj postopkov, kar bo ob spoštovanju strogih okoljskih standardov naredilo postopke učinkovitejše. Pomembno urejamo tudi situacijo odlagališč odpadkov in urejamo postopke ugotavljanja nastanka okoljske škode ter seveda tudi prenavljamo in urejamo položaj zainteresirane javnosti v okoljskih postopkih. Naj poudarim, da smo tu usklajeni z nevladnimi organizacijami in uvajamo relativno visoke standarde sodelovanja javnosti v okoljskih postopkih. Prenavljamo tudi določbe, povezane z inšpekcijskim nadzorom. nadzorom. Pred vami je pomembna nadgradnja obstoječega zakona s ciljem varovanja okolja in ob hkratnem spoštovanju tudi vseh, ki želijo posegati v prostor, razvijati gospodarsko dejavnost, da to počnejo s kar se da malo birokratskih bremen. Hvala lepa. lepa. Prehajamo na predstavitev stališč poslanskih skupin. Mihael Prevc bo predstavil stališče Poslanske skupine Nova Slovenija – krščanski demokrati. Hvala za besedo, spoštovani predsednik. Spoštovani minister, spoštovane kolegice in kolegi! Zakon o varstvu okolja podobno kot njegova predhodnika v temelju ohranja princip horizontalnosti, kar pomeni, da se zakon bolj ali manj intenzivno ukvarja z vsemi deli okolja zrak, vode, ohranjanje narave ‒ in z vsemi instrumentalnimi pristopi varovanja okolja, načrtovanje presoje vplivov na okolje in tako dalje. Številna vprašanja zakon ureja le okvirno in daje podlago za njihovo podrobnejše urejanje na podzakonski, zlasti pa na uredbeni ravni. Temeljna načela ostajajo skoraj enaka kot v obstoječem zakonu, kot novo pa se vzpostavlja načelo krožnega gospodarstva. To je način organizacije proizvodnje in potrošnje, ki temelji na delitvi, ponovni uporabi, popravilu, prenovi in recikliranju obstoječih materialov in izdelkov, kakor dolgo je to mogoče. Nadalje predlog zakona določa hierarhijo ravnanja z odpadki, ki predstavlja podlago za sprejem ukrepov, s katerimi se podpira recikliranje odpadkov pred drugimi postopki predelave, recimo sežiganjem in odlaganjem na odlagališčih, sprejem ukrepov za ločeno zbiranje določenih vrst odpadkov in za določitev takšnega prednostnega vrstnega reda ravnanja z njimi, da se doseže najboljša možna celovitost za okolje. Predlog zakona uvaja načeli onesnaževalec plača in proizvajalčeva razširjena odgovornost, ki je sklop predpisanih ukrepov, ki zagotavljajo, da v fazi odpadkov znotraj življenjskega kroga proizvodov proizvajalci določenih proizvodov nosijo finančno in organizacijsko odgovornost za ravnanje z odpadki iz proizvodov. Da je zagotovljeno okoljsko učinkovito ravnanje z vsemi odpadki iz proizvodov, je jasno določena obveznost, da so vsi proizvajalci istovrstnih proizvodov skupaj skupaj odgovorni, da se zberejo in obdelajo vsi odpadki iz teh proizvodov, ki nastanejo na območju Republike Slovenije. Skupno izpolnjevanje obveznosti za proizvajalce istovrstnih proizvodov, za katere velja proizvajalčeva razširjena odgovornost, izvaja samo ena organizacija. S tem naj bi se zagotovila večja učinkovitost sistema, proizvajalčeva razširjena odgovornost, večja ekonomičnost sistema in poenostavitev sistema za proizvajalce. Organizacija je pravna oseba s sedežem v Republiki Sloveniji, ustanovljena z namenom, da za proizvajalce istovrstnih proizvodov, za katere velja proizvajalčeva razširjena odgovornost, izvaja skupno izpolnjevanje obveznosti kot nepridobitna dejavnost. Organizacijo ustanovijo in imajo v lasti poslovne deleže le proizvajalci določenih istovrstnih proizvodov, za katere velja proizvajalčeva razširjena odgovornost, ki skupaj dajo na trg najmanj 51 procentov celotne količine teh proizvodov, pri čemer pa lastniški poslovni delež posameznega proizvajalca v organizaciji ne sme presegati 25 Lastnik organizacije pa ne sme biti oseba, ki izvaja ravnanje z odpadki iz proizvodov, ki so predmet skupnega izpolnjevanja obveznosti. Nadalje predlog zakona ohranja koncept ureditve na področju standardov kakovosti okolja in sanacije okolja zaradi razpršenih virov onesnaževanja. Standarde kakovosti okolja sprejema vlada, minister pa razvršča posamezna območja v razrede in stopnje onesnaženosti. Na novo je pa določeno, da to lahko stori tudi občina, če vlada to predvidi v podzakonskem predpisu, v katerem določi tudi pravila za razvrščanje. Na novo se ureja območje okoljskih omejitev, ki je za posamezna območja namenjeno zlasti za predpisovanje omejitev pri načrtovanju in bodočem poseganju v prostor oziroma okolje. V predlogu zakona so primeroma našteta tudi območja, kjer lahko vlada uveljavi posebne režime. Vladi je tudi dano pooblastilo, da lahko za določene kategorije teh območij predvidi celovito presojo vplivov na okolje ali pogoje, ki jih je treba izpolniti pred to izvedbo posega. Pomembno novost predstavlja tudi dejstvo, da se drugače kot do sedaj ureja vloga in položaj zainteresirane javnosti, stranska udeležba stranska udeležba v upravnem postopku in upravičenost do tožbe v upravnem sporu. V upravnem postopku izdaje dovoljenja, četudi lahko podajo svoje pripombe in stališča, nevladne organizacije v javnem interesu ter civilna iniciativa nimajo položaja stranskega udeleženca, ne glede na navedeno pa so upravičene zoper izdano okoljevarstveno soglasje vložiti tožbo. Zakon daje tudi podlago za to, da se z uredbo vlade predpišejo okoljske dajatve za onesnaževanje okolja, ki so namenjene temu, da povzročitelj onesnaževanja okolja internalizira stroške onesnaževanja, ki jih sicer nosi družba kot celota. Bistveno novost pa predstavljajo določbe, ki se nanašajo na poenostavitev oziroma pospešitev postopka dodeljevanja spodbud Eko sklada. V ta namen zakon mestoma, na primer glede vloge, vročitve odločbe in pravice do dostopa do podatkov, odstopa od ureditve splošnega upravne postopka, ki se tudi sicer uporablja smiselno. V Novi Sloveniji smo veseli, da Zveza ekoloških gibanj Slovenije podpira Predlog zakona o varstvu okolja predvsem na področju ravnanja s komunalnimi odpadki. Pravijo, da podpora Predlogu zakona o varstvu okolja izhaja iz strokovnih razprav in sprejetih zaključkov in ukrepov na njihovih strokovnih posvetih. V Zvezi ekoloških gibanj Slovenije pravijo, da je ravnanje z odpadki v Predlogu zakona o varstvu okolja nedvomno dobra osnova, na kateri bo potrebno graditi nadaljnje rešitve. Prvi korak bo s sprejemom tega zakona storjen, glavnina del pa nas še čaka; tako za vladne in nevladne organizacije, gospodarstvo, občinske javne službe kot tudi za nas posameznike, ki bomo morali spremeniti svoja ravnanja. Danes gradimo okoljsko prihodnost za lepši jutri. V Novi Sloveniji - krščanski demokrati bomo Zakon o varstvu okolja v prvi obravnavi vsekakor podprli. Predvsem se nam zdi pomembno, da predelava odpadkov končno postane del nacionalnega krožnega gospodarstva ob upoštevanju industrijske simbioze. Nujna je sprememba zakonodaje, da bo mogoča snovna predelava oziroma ponovna uporaba predelanih odpadkov, predvsem v gradbeništvu in industriji. In nenazadnje, z novim zakonom bomo večjo pozornost namenili novim tehnologijam dvostopenjskega sortiranja odpadkov in uvedbi digitalizacije na tem področju. Okolje moramo varovati in ohranjati za mlajše generacije in prihodnost, spoštljivo ravnanje z našim okoljem, rodovitno zemljo, pitno vodo in živalskim svetom ter raznolikostjo vrst je naš cilj. Varovanje okolja, živali, živalskih vrst in virov pa je naša skupna naloga, ki se jo mora lotiti vsak posameznik.

so vrednote, ki jih zagovarjamo in za katere se zavzemamo v stranki SAB. Potrošništvu podrejena družba in sodoben način življenja okolju povzročata veliko breme, pri tem še posebej izstopajo odpadki, ki niso le ena najbolj perečih težav ki niso le ena najbolj perečih težav zadnjih desetletij, temveč jih lahko ocenimo tudi za težave, ki imajo lahko v primeru neustreznih rešitev najbolj daljnosežne posledice in tudi najbolj usodne posledice. V stranki SAB smo zato proaktivni, tako kot smo pri prizadevanjih za dobrobit ljudi in okolja že od nekdaj. Leta 2016 je bila na našo pobudo v ustavo zapisana pravica do čiste pitne vode, v lanskem letu pa je bil na naš predlog v Državnem zboru sprejet zakon, ki omejuje dajanje na trg najbolj uporabljenih plastičnih izdelkov za enkratno, praviloma kratkotrajno uporabo. Njegove učinke bomo videli že v letošnjem letu. Plastika, sploh plastični izdelki, izdelki za enkratno uporabo, odpadna embalaža vseh vrst, odpadna električna in elektronska oprema in tako naprej v neskončnost. Poleg tega v Sloveniji posebno poglavje predstavljajo tudi nagrobne sveče. Zaradi vsega navedenega se je treba z vsemi močmi usmeriti v reševanje odpadkov, ki nastanejo in ki bi jih morali v skladu s hierarhijo ustrezno rešiti bodisi z njihovo pripravo za ponovno uporabo, bodisi z recikliranjem ali energetsko predelavo. Prav tako si je treba po našem prepričanju prizadevati za to, da odpadki v čim večji meri postanejo vhodni material posameznih panog; zgolj odstranjevanje in odvoz morata biti zadnja možnost. V Poslanski skupini SAB ocenjujemo, da predlog zakona, ki se je aktivni pripravljal že v času prejšnje vlade, vsebuje dobre nastavke za preprečevanje nastajanja odpadkov in ustrezno ravnanje z njimi. Spremembe nam resda narekuje Evropska unija, saj moramo prenesti nekatere evropske direktive. V še večji meri nam tako ukrepanje nalaga moralna obveza, ki jo imamo od vseh generacij, ki prihajajo za nami in ki jim dolgujemo čim manj okrnjeno in čim bolj zavarovano okolje. Najpomembnejše spremembe, ki jih zakon prinaša, so zagotovo povezane s sistem proizvajalčeve razširjene odgovornosti, ki ga v Sloveniji poznamo že 15 let. V tem času se je izkazalo, da je neučinkovit in slab, med drugim zato, ker proizvajalci, ki so dajali na trg manj kot 15 ton embalaže, niso bili vpisani v evidenco proizvajalcev in niso prispevali svojega finančnega deleža k njeni nadaljnji pridelavi. Zaradi njegove necelovitosti in pomanjkljivosti so šla v nič prizadevanja gospodinjstev, ki so ločevala odpadke, pa tudi delo komunalnih podjetij, ki so jih ločeno odvažala. V naslednji fazi, ko bi morali biti prevzeti in obdelani, so namreč odpadki ostali v skladiščih teh podjetij. Stroškov predelave odpadkov, ki so jih dali na trg proizvajalci, ki proizvedejo manj kot 15 ton, namreč niso bili nikoli plačani. V skladiščih jim je na eni strani upadal potencial za recikliranje, na drugi pa rasel potencial za nastanek okoljskega, požarnega in sanitarnega tveganja. Tako smo bili večkrat priča samovžigu surovin in spomnimo se samo več požarov v Mariboru. V odzivih na predlagane spremembe so različni deležniki izpostavili, da organizacije, ki bi morale skrbeti za odpadke, njihov prevzem zavračajo zaradi kapitalskega interesa. Prav tako se je tem podjetjem očitalo izigravanje sistema ravnanja z odpadki. Teh očitkov ni možno posplošiti na vse družbe. Trenutno jih v Sloveniji deluje šest, nedvomno pa je stanje na terenu jasen pokazatelj, da je nekaj hudo narobe. Pri komunalnih podjetjih se enormne količine odpadkov namreč kopičijo in neslavni rekordi se podirajo iz meseca v mesec. Številke so jasne in več kot zaskrbljujoče. Vzemimo, na primer, samo obdobje od januarja do konca oktobra v letu 2021. V navedenem obdobju je v komunalnih podjetjih ostalo neprevzetih 9 tisoč 150 ton odpadne mešane embalaže samo do konca oktobra! In vemo, kakšne težave in poslabšanje stanja vsako leto prinese mesec november, ko se po vsej državi kopičijo kupi odpadnih nagrobnih sveč. Ostanimo še pri številkah. Torej, država je morala na področju odpadne komunalne embalaže že večkrat poseči z interventnimi zakoni in je za odvoz nakopičene embalaže plačala že več kot 12 milijonov evrov. Jasno je torej, sprememba sistema je potrebna in prav je, da se stvari zaostrujejo. Okoljske zahteve se stopnjujejo in temu mora slediti tudi zakonodaja. V SAB zato namere ministrstva in uvedbo novega sistema podpiramo. V skladu z njim bo za posamezni masni tok odpadkov skrbela samo ena družba, ki bo morala biti neprofitna. To bi moralo prinesti jasne razmejitve obveznosti in zadolžitev in preprečiti špekulacije ter izmikanje posameznih organizacij, ki zdaj odpadkov niso prevzemale. Kljub našim socialnoliberalnim usmeritvam in zagovarjanjem svobodne gospodarske pobude se strinjamo z ministrom, ki omenjenim organizacijam kot pogoj določa neprofitno delovanje. Prepričani smo, da se morata pri vseh vprašanjih, povezanih z ravnanjem z odpadki, konkurenčnost in ustvarjanje dobička umakniti skrbi za okolje in okoljski odgovornosti. Delimo tudi poglede, da bo to okrepilo interese podjetij, povezane z doseganjem okoljskih ciljev, in jih spodbudilo k uporabi tistih materialov in surovin, ki bodo za okolje najmanj obremenjujoči, hkrati pa k finančno smotrni izrabi teh materialov. Kot dobrodošlo določbo, ki na eni strani predstavlja motivacijo, na drugi strani pa stopnjuje zavezanost teh podjetij k izpolnjevanju obveznosti, ocenjujemo tudi določbo, v skladu s katero je predvideno, da morajo biti zbiralci in obdelovalci odpadkov lastniki nepremičnin in premičnin, ki jih potrebujejo za izvajanje teh dejavnosti. V primeru neustreznega ravnanja bo namreč država lahko posegla v njihovo premoženje. marsičem se z aktualno vlado in ministrom za okolje ne strinjamo, zagotovo pa področje odpadkov in odpadne embalaže ni eno od teh. Naše soglasje se je pokazalo že pri sprejemanju predloga zakona SAB o prepovedi dajanja na trg plastičnih izdelkov. Nadejamo se, da bomo tudi soglasje ustreznosti Zakona o varstvu okolja, lahko ohranili do konca zakonodajnega postopka. Nekatere rešitve se nam torej zdijo tudi premalo ambiciozne. Ena takih je denimo določba, povezana z dolgoročno podnebno strategijo. Glede na hitro spreminjajoče se trende menimo, da bi bilo treba skrajšati obdobje, v katerem je treba nujno pregledati in oziroma dopolniti ali spremeniti. 10 let za revizijo tako ključnega dokumenta, se nam zdi občutno preveč, še posebej v luči, ker moramo ambiciozne podnebne cilje doseči že do leta 2030. Njena revizija šele po letu 2032 pa je lahko zgolj usmeritev za leto 2040 ali 2050. V tej luči izpostavljam ambiciozne cilje Evropske komisije, povezane z vzpostavitvijo krožnega načina gospodarstva, ki je prepoznano kot ključni element za dosego podnebnih ciljev in podnebne nevtralnosti do leta 2050. Predlog zakona sicer uvaja načelo krožnega gospodarstva, a ga podrobneje ne obravnava, čeprav vemo, da bomo do leta 2030 potrebovali zavezujoče cilje glede uporabe materiala in njegovega okoljskega odtisa skozi vse življenjske faze in cikle uporabe. Zavedamo se torej, da Evropska komisija še ni podala vseh smernic, toda ob dejstvu, da se kar 80 odstotkov vsega okoljskega odtisa proizvoda določi v fazi njegovega načrtovanja in da se pričakuje podvojitev porabe vhodnih surovin v naslednjih desetletjih, količine ustvarjenih odpadkov pa za kar 70 odstotkov do leta 2050, potem te težave, ki je pravzaprav razvojna priložnost, ne bi smeli spregledati. Zavedati se moramo, da je kar 50 odstotkov emisij toplogrednih plinov povezanih s pridobivanjem in predelavo surovin. Odzvati se želim tudi na opozorila nevladnih organizacij, ki problematizirajo in kritizirajo uporabo sredstev podnebnega sklada za kritje posrednih stroškov nekaterim energetsko intenzivnim podjetjem. V strani SAB poudarjamo, da bo samo inovativno in konkurenčno gospodarstvo omogočilo močno socialno državo in višje pokojnine. Zato menimo, da je poraba sredstev podnebnega sklada pri prestrukturiranju gospodarstva nujna in upravičena. Pri tem smo v stranki SAB večkrat poudarjali, da bi za te namene morali uporabiti tudi evropska sredstva. Večkrat poudarjamo, da so na primer v sosednji Avstriji z evropskimi sredstvi izvajali okoljske naložbe v gospodarstvu. Na primer, zamenjali zastarelo okoljsko obremenjujočo proizvodnjo v tovarnah s sodobno in tako zagotovili konkurenčna delovna mesta z visoko dodano vrednostjo, pri nas pa so z njimi gradili kanalizacijo. Zato pričakujemo, da se sektorsko nasloviti izzive, pripravi smernice za proizvode, njihovo ponovno uporabo, reciklažo in nadgradnjo. Vsem nam mora biti cilj, da mora postati gospodarska rast neodvisna od rabe novih surovin in v končni fazi postati ogljično nevtralna. Glede na kompleksnost tematike, ki jo zakon naslavlja, z zanimanjem pričakujemo obravnavo predloga na matičnem delovnem odboru, kjer se bo ta še amandmiral. Ministrstvo za okolje si v tem mandatu sicer ni ustvarilo najboljšega slovesa, tudi sporni člen, zaradi katerega smo o uveljavitvi zakona nazadnje glasovali celo na referendumu, je v Zakonu o vodah prišel šele v obravnavi v Državnem zboru. Glede na to, da zakonu v tej fazi izrekamo načelno podporo, si res želimo, da bodo amandmaji prispevali zgolj k njegovemu izboljšanju. Eden takih primerov je, denimo, dopolnilo, ki bo omogočilo uvedbo kavcijskega sistema za pločevinke in plastenke. V stranki SAB slednjemu nismo le izjemno naklonjeni, temveč menimo, da je nujen. Pri sistemu embalaže pijač, posebej pri plastični embalaži moramo glede na zahteve in smernice Evropske unije in tudi glede na okoljske cilje Slovenije nujno začeti sprejemati ukrepe, na podlagi katerih bo mogoče dosegati zastavljeno. Do leta 2025 moramo, denimo, ločeno zbrati 77 procentov plastenk, do leta 2029 pa že 90 Prava pot za to je kavcijski sistem in države, ki ga imajo, danes namreč zberejo od 85 do 95 odstotkov plastike. Predlog zakona tako kot njegov predhodnik Zakon o varstvu okolja možnost postavitve takega sistema že predvideva. Vladi namreč omogoča predpisovanje kavcij in drugih oblik varščine. Toda to ni dovolj. V stranki SAB smo prepričani, da mora zakon v zvezi s kavcijskim sistemom za pločevinke in plastenke vsebovati zavezujočo določbo in ne zgolj dopuščati možnosti za uresničitev. Ravno zato smo že pripravili amandma, ki bo vlado zavezal k izdaji uredbe, nujne za izvajanje kavcijskega sistema. Vložili ga bomo takoj, ko bo to tehnično mogoče.

Hvala za besedo, spoštovani predsednik. Spoštovani minister s sodelavko, kolegice in kolegi! Zakon o varstvu okolja je v veljavo stopil leta 2004. Od takrat je bilo besedilo deležno 10 neposrednih sprememb in dopolnitev in kar nekaj posegov drugih zakonov, kar je vneslo številne spremembe. Zaradi obsega določb, ki so glede na prvotni zakon spremenjene ali nove, bodisi ker se materija dviguje na zakonsko raven ali ker se na novo ureja, je Vlada pripravila predlog novega besedila. Določbe v slovenski pravni red delno prenašajo tudi zahteve direktiv Evropske unije. Besedilo je tako danes na naših klopeh ter deležno splošne razprave. Ker je zakon obsežen in kompleksen, bo tekom zakonodajnega postopka gotovo deležen tudi dopolnitev in izboljšav, pa seveda tudi kritik. Med pomembnejšimi rešitvami, ki jih zakon prinaša, so ukrepi na področju odpadkov. Na tem področju ureja razmere in uvaja proizvajalčevo razširjeno odgovornost. V preteklosti smo bili večkrat priča trendu kopičenja komunalne odpadne embalaže v skladiščih komunalnih podjetij. Marca lani je ostalo v skladiščih več kot 8 tisoč ton, mesec dni kasneje pa že skoraj 10 tisoč ton neprevzete mešane komunalne odpadne embalaže, kar pomeni sanitarno, zdravstveno in tudi okoljsko tveganje. Država je v zadnjih dveh letih za odvoz za to plačala več kot 12 milijonov evrov. Prav tako se težave pojavljajo tudi z neprevzetimi odpadnimi nagrobnimi svečami. Zato je jasno, da smo dolžni vzpostaviti tako zakonodajo, ki bo zagotavljala zmanjševanje proizvedenih količin odpadkov ter vzpostavila učinkovit, pregleden in stroškovno optimalen sistem ravnanja z odpadki. V ta namen ZVO-2 za vsak masni tok odpadkov določa zgolj eno neprofitno organizacijo, ki bo v imenu proizvajalcev iskala najugodnejše ponudnike. Takšen sistem je sicer deležen tudi kar nekaj kritike in bojazni pred pastmi monopola. Poleg vpeljave proizvajalčeve razširjene odgovornosti, ki je osrednji namen tega zakona, ta prinaša tudi številne druge novosti. Tako med drugim uvaja razrede in stopnje za posamezne dele okolja, kar bo podlaga za ustrezne prepovedi, omejitve, pravila ravnanja ali priporočila z namenom ohranjanja in izboljševanja stanja okolja. Nadalje zakon določa ukrepanje ob okoljski nesreči, odgovornost ob stečaju, ureja razlastitev, uvaja skupne določbe o izdaji okoljevarstvenega dovoljenja, prenavlja določbe o izdaji okoljevarstvenega dovoljenja za naprave, ki povzročajo industrijske emisije, in ureja odstranitev odlagališč odpadkov. Dobrodošla je tudi poenostavitev postopkov Eko sklada, s čimer se bo olajšalo administrativno breme tako sklada kot tudi upravičencev do teh sredstev. Nenazadnje zakon prinaša okrepitev določb o inšpekcijskem in naravovarstvenem nadzoru, kar sicer prinaša tudi kar nekaj finančnih posledic. V Poslanski skupini Desus menimo, da je podana pobuda za vzpostavitev kavcijskega sistema za embalažo pijač smiselna. Ta sistem, ki ga že uporablja kar nekaj drugih držav, pomeni cenejši, učinkovitejši in preglednejši sistem zbiranja odpadne embalaže, kar prispeva k manj smetenja ter omogoča več ponovne uporabe in kvalitetnega recikliranja. S tem bi potrošnikom ponudili ekonomsko spodbudo, da vrnejo prazno embalažo v trgovino in ne, da z njo polnijo zbiralnike odpadkov. Zato podpiramo prizadevanja, da se v nov zakon vnesejo podlage za vzpostavitev tega sistema, ki sicer že obstaja pri stekleni embalaži. Poslanski skupini Desus prizadevanja za izboljšanje okoljske zakonodaje pozdravljamo in bomo glasovali za sklep, da je zakon primeren za nadaljnjo obravnavo. Hvala. **PREDSEDNIK IGOR ZORČIČ:** Hvala lepa. Janja Sluga bo predstavila stališče Poslanske skupine nepovezanih poslancev.

V Poslanski skupini nepovezanih poslancev se zavedamo, da predlagani zakon o varstvu okolja kot nov zakon prinaša določene novosti in spremembe. Pri tem velja izpostaviti predvsem področje odpadkov, sodelovanje zainteresirane javnost in pridobitev položaja stranskega udeleženca v postopku izdaje okoljevarstvenega soglasja in okoljevarstvenega dovoljenja, pridobivanje statusa nevladne organizacije v javnem interesu in še bi lahko naštevali. Želimo pa opozoriti tudi na dejstvo, da se je na tej seji Državnega zbora končal zakonodajni postopek za predlog zakona o sanaciji Celjske kotline. Njegova pot se je končala na matičnem delovnem telesu, saj sta zakonu nasprotovala tako Vlada kot tudi poslanci in poslanke vladajoče koalicije. Vlada je trdila, da se zaveda problematike, pri čemer pa meni, da je treba k reševanju te na območju celotne Slovenije, torej tudi na območju Celjske kotline, pristopiti sistematično. Da je torej nujna sistemska ureditev obravnavnega področja, saj bi, sledeč logiki nas, predlagateljev, za vsak nadaljnji primer sanacije posamičnega onesnaženega območja morali sprejemati posebne zakone. To argumentacijo so vsi po vrsti drug za drugim povzemali tudi vladni poslanci in poslanke, ker drugih razlogov za nasprotovanje seveda niso mogli in uspeli najti. Naj citiram enega od teh poslancev: »Mnenja smo, da se potrebne sistemske pravne podlage k sanaciji Celjske kotline lahko smiselno vključi v Predlog zakona o varstvu okolja-2, ki kot vemo, v četrtek začenja parlamentarno proceduro. Zato se nam sprejemanje takšnega zakona ne zdi smiselno.« Konec citata. Spoštovani! Ministrstvo za okolje in prostor bi lahko na podlagi veljavnega zakona že zdavnaj posebnim aktom razglasilo območje Mestne občine Celje za onesnaženo, lahko bi tudi sprejelo ustrezno odredbo in ukrep za sanacijo oziroma ustrezen odlok za sanacijo Celjske kotline in vseh drugih onesnaženih območij v Sloveniji. Pa ste se vse do danes sklicevali na to, da je sedanja pravna podlaga nezadostna in da ministrstvo načrtuje, da bo novi Zakon o varstvu okolja-2 vseboval posebno poglavje o sanaciji v preteklosti onesnaženih območij, ki naj bi sistemsko uredil številna vprašanja, zlasti odgovornost za onesnaženje, postopek določitve onesnaženega območja, prioritetni vrstni red sanacije, njeno izvedbo ter tudi sistemske finančne vire. Sklicevali ste se tudi na Resolucijo o nacionalnem programu o varstva okolja za obdobje 2020 do 2030, ki vsebuje tudi poglavje o sanaciji v preteklosti čezmerno onesnaženih območjih, iz katerega je razvidno, da so v Republiki Sloveniji tudi druga, v preteklosti onesnažena območja, tako da je nujna sistemska ureditev obravnavanega področja. Novi zakon o varstvu okolja je tu, ampak o novi pravni podlagi oziroma o posebnem poglavju o sanaciji v preteklosti čezmerno onesnaženih območjih pa ne duha ne sluha. In to kljub temu da je minister z zunanjim izvajalcem, bivšim ministrom za pravosodje dr. Senkom Pličaničem, že novembra predlani sklenil pogodbo v vrednosti 19 tisoč 500 evrov za pravno podporo v zvezi s pripravo zakonodaje s področja okolja. Marca 2021 je bila podpisana še ena, nova pogodba za pravno podporo v zvezi s pripravo te iste zakonodaje v vrednosti 99 tisoč 750 evrov. Potem so bili dodani še aneksi. Končna pogodbena vrednost je bila 130 tisoč 95 evrov. Nova pogodba z istim pogodbenikom je bila sklenjena tudi novembra 2021, in sicer ravno tako za pravno podporo pri usklajevanju predloga Zakona o varstvu okolja-2 in njegovem sprejemanju v zakonodajnem postopku ter pri pripravi podzakonskih aktov v vrednosti 219 tisoč 600 evrov. Ministrstvo za okolje in prostor je torej za pripravo tega, kar imamo danes na mizi, novega sistemskega Zakona o varstvu okolja zapravilo preko 360 tisoč evrov. In kot vse kaže, je ta zunanji pogodbenik kljub enormnemu znesku za pripravo sistemskega zakona povsem prezrl dolgoletne obljube ministrstva in dolgoletna pričakovanja ljudi za sistemsko ureditev sanacije čezmerno onesnaženih območij. Tudi Celja. Predvidevam, da mu priprava tega poglavja niti ni bila naročena. V poslanski skupini na takšno sprenevedanje vladajoče koalicije in pišmeuhovski odnos Ministrstva za okolje in prostor seveda ne moremo pristati, zato zakona ne bomo podprli. Hvala lepa. Bojan Podkrajšek bo prestavil stališče Poslanske skupine Slovenske demokratske stranke. Spoštovani predsednik Državnega zbora, hvala za dano besedo. Cenjeni minister mag. Andrej Vizjak s sodelavko, kolegice in kolegi in vsi tisti, ki spremljate sejo Državnega zbora! Zakon o varstvu okolja, ocena stanja in razlogi za sprejem predloga zakona. Zakon o varstvu okolja ZVO-1 je začel veljati meseca maja leta 2004. Od uveljavitve je besedilo ZVO-1 doživelo deset neposrednih sprememb in dopolnitev, kar nekaj posegov in drugi zakonov, ki so v zakon vnesli številne spremembe, celotna podpoglavja, na primer o okoljski škodi. ZVO-2 kot novi zakon prinaša določene novosti in spremembe. Posameznim področjem namenja znatno več pozornosti kot ZVO-1, na primer ukrepom na področju odpadkov. Med vsebinami, ki jih ZVO-2 ureja na novo ali drugače, so: ukrepi na področju odpadkov, razredi in stopnje za posamezne dele okolja, območja okoljskih omejitev, ukrepanje ob okoljskih nesrečah, odgovornost ob stečaju, razlastitev, uvedba skupnih določb in izdaja okoljevarstvenega dovoljenja, sodelovanje zainteresirane javnost in pridobitev položaj stranskega udeleženca v postopku izdaje okoljevarstvenega soglasja in okoljevarstvenega dovoljenja in v postopku odločanja z ukrepom zaradi okoljske škode, prenova določb v izdaji okoljevarstvenega dovoljenja za naprave, ki povzročajo industrijske emisije, odstranitev odlagališče odpadkov, poenostavitev postopkov Eko sklada, nevladne organizacije v javnem interesu, gospodarske javne službe varstva okolja, usposabljanje in okrepitev določb in inšpekcijskih naravovarstvenih nadzorov. Cilji, načela, poglavitne rešitve predloga zakona: preprečitev in zmanjšanje obremenjevanja okolja, ohranjanje in izboljšanje kakovosti okolja, trajnostna raba naravnih virov, zmanjšanje rabe energije in večja uporaba obnovljivih virov energije, odpravljanje posledic obremenjevanja okolja, izboljšanje porušenega naravnega ravnovesja in ponovno vzpostavljanje njegovih regeneracijskih sposobnosti, povečanje snovne učinkovitosti proizvodnje in potrošnje ter opuščanje in nadomeščanja uporabe nevarnih snovi. Za dosego ciljev prejšnjega odstavka se spodbuja v proizvodnjo in potrošnjo, ki prispeva k zmanjšanju obremenjevanja okolja, uresničevanju obnovljive rasti in pospeševanju prehoda na krožno gospodarstvo, spodbuja razvoj in uporabo tehnologij, ki preprečujejo, odpravljajo ali zmanjšujejo obremenjevanje okolja in plačuje onesnaževanje in rabo naravnih virov. Zahteva za ravnanje z odpadki brez ogrožanja zdravja ljudi in okolja, brez tveganja za vodo, zrak, tla, rastline in živali, ne da bi povzročili motnje zaradi hrupa ali vonja brez škodljivega vpliva na krajino ali kraje posebnega pomena. Uvedeni sta tudi načeli onesnaževalec plača in povzročiteljeva razširjena odgovornost. Kot novo je vzpostavljeno načelo krožnega gospodarstva, sicer pa so določbe nekaterih načel izboljšanja oziroma nadgrajene. Z novim zakonom se uvajajo tudi rešitve, ki so bile potrebne zaradi opominov in začetih predsodnih postopkov Evropske komije. Te narekujejo, da mora biti ZVO-2 sprejet v čim krajšem času. Tako se z ZVO-2 nekatere vsebine dviguje na zakonsko raven oziroma se z zakonom daje bolj jasna podlaga za njihovo podzakonsko urejanje. Spoštovani minister s sodelavko, cenjene poslanke in poslanci! S tem zakonom smo v Slovenski demokratski stranki prepričani, da gradimo boljšo prihodnost za Slovenijo, za vse tiste, ki danes živimo v Republiki Sloveniji, predvsem za naše otroke, predvsem pa za tiste, ki še bodo rojeni. V Slovenski demokratski stranki smo tudi prepričani, da danes spreminjamo ta zakon, jutri se bomo morali spreminjati tudi mi. Spoštovani minister mag. Andrej Vizjak, v Poslanski skupini Slovenske demokratske stranke je za ta zakon zagotovljenih vseh 26 glasov. Hvala za vašo pozornost. **PREDSEDNIK IGOR ZORČIČ:** Hvala lepa. Edvard Paulič bo predstavil stališče Poslanke skupine Lista Marjana Šarca. Predsedujoči, hvala za besedo. Kolegice in kolegi! »Zdrav življenjski prostor in zdravo okolje sta pogoja za družbeni, gospodarski in splošni napredek. Zdravo življenjsko okolje moramo zagotoviti vsem prebivalcem Republike Slovenije ne glede na del držav, v katerem živijo, in ne glede na to, kateri družbeni skupini pripadajo. Spodbujati moramo trajnosti in okolju prijazen razvoj, ki ob zagotavljanju družbene blaginje temelji na smotrni, varčni in trajnosti rabi omejenih naravnih virov. Hkrati moramo skrbeti za ohranjanje narave in kulturne identitete, zato moramo na vseh področjih življenja uvesti ukrepe za čim hitrejši in uspešnejši odziv na okoljske spremembe. Eden od ključnih izzivov je sprejetje celovite politike zmanjševanja količin odpadov in ravnanja z njimi.« To, kar sem ravnokar prebral, je le del programa LMŠ na temo okoljevarstvene politike. V LMŠ smo prepričani, da je skrb za okolje eno od področij, kjer moramo preseči politične delitve in najti splošno družbeno soglasje. Izkušnje nas učijo, da je potrebno zakone, ki jih predlaga ta minister, prebrati še s posebno skrbnostjo. Minister za okolje in prostor je v preteklosti že večkrat dokazal, da njegovo delovanje ni bilo vedno v javno korist. Spomnimo se samo predlaganih škodljivih sprememb Zakona o vodah ali pa sprememb Gradbenega zakona in spremenjenih pogojev za legalizacijo črnih gradenj. Minister je kmalu po nastopu funkcije razpustil službo za sistem okolja in prostora, ki je delovala kot pravna služba ministrstva, in potem pripravo sprememb zakonodaje, tudi Zakona o varstvu okolja, ki ga imamo danes na mizi, zaupal zunanjim izvajalcem. S tem evidentno krši Resolucijo o normativni dejavnosti, ki jo je sprejel Državni zbor in ki pripravo zakonodajnih predlogov nalaga ministrstvom. S tem zbuja dvom v nepristranskost in zasledovanje javnega interesa pri spremembah zakonodaje. Zato smo v LMŠ predlagali splošno razpravo o predlogu zakona. Dejstvo je, da se je zakon od javne obravnave pa do vložitve v parlamentarno proceduro vsebinsko še spreminjal, zato bo današnja široko razprava pripomogla k temu, da bo strokovna javnost seznanjena z novo vsebino. LMŠ upamo, da nam bodo strokovni deležniki do obravnave na matičnem odboru posredovali morebitne pripombe in mnenja na zadnje zakonsko besedilo, kajti le tako bomo lahko prišli do optimalnih rešitev, nenazadnje obstajajo ljudje, ki vedo več od nas, politikov. Eno od ključih področij novega zakona je področje ravnanja z odpadki. Da sistem potrebuje posodobitev, je razvidno tudi iz količine neprevzete odpadne embalaže, ki se je v lanskem in letošnjem letu zoper pojavila. Po nekaterih podatkih naj bi bilo neprevzete odpadne embalaže kar za 8 tisoč ton. Predlog zakona o varstvu okolja prinaša nekatere dobre rešitve v delu, ki ureja tako imenovano proizvajalčevo razširjeno odgovornost oziroma ravnanje po veljavnem načelu Evropske unije: onesnaževalec plača. Tisti, ki je odgovoren za proizvodnjo embalaže, mora biti odgovoren tudi za onesnaženje, ki ga ta prinaša. Bistvena razlika med veljavnimi postopki prevzema in obdelave ter predelave odpadkov in med postopki, kot so predlagani po novem, je obveznost ustanovitve organizacije, ki jo ustanovijo proizvajalci proizvodov, za katere velja proizvajalčeva razširjena odgovornost. Proizvajalci po trenutni ureditvi sklenejo pogodbo o prevzemu in obdelavi tovrstnih odpadkov z eno izmed šestih družb DROE, se pravi z Družbo za ravnanje z odpadno embalažo. Predlagani zakon to pooblastilo prelaga na neprofitno organizacijo, ki bi edina imela pristojnost izbire izvajalca tako za prevzem komunalne kot tudi nekomunalne odpadne embalaže. V pristojnosti organizacije bi bilo ravnanje z odpadno embalažo, izbira izvajalca, upravljanje s celotnim denarnim tokom in izvajanje nadzora. Organizacija bi torej imela vlogo regulatorja, nosilca sistema, nadzornika, naročnika izvajalcev in upravljavca celotnega sistema. Praksa evropskih držav glede sistema ravnanja z odpadno embalažo je sicer različna. Nekatere države imajo uveden sistem ene družbe za ravnanje z odpadno embalažo, nekatere pa sistem več tovrstnih družb. Vsak sistem ima svoje prednosti in slabosti in enoznačnega odgovora tu ni, predvsem pa je potrebno pri odločitvi upoštevati specifiko posamezne države. Naša prizadevanja za ureditev ravnanja z odpadno embalažo se ne smejo ustaviti samo pri rešitvah, ki jih ponuja predlog zakona. 1. januarja 2021 smo v Evropski uniji uvedli prenovljen sistem virov lastnih sredstev, ki jih sestavljajo tudi nacionalni prispevki za nereciklirano odpadno plastično embalažo. Skladno s cilji EU bodo morale države članice do leta 2029 oziroma 2030 ločeno zbrati 90 odstotkov plastenk. Plastenke, dane na trg, bodo morale vsebovati 30 odstotkov reciklirane plastike, reciklirati pa bo treba 70 odstotkov odpadne in 55 odstotkov plastične embalaže. Tako bo ta poleg okoljskega problema predstavljala tudi finančno breme. En kilogram nereciklirane odpadne plastične embalaže nas bo stal 0,8 evra. Slovenija bo tako za odpadno embalažo za leto 2021 iz tega naslova plačala več kot 10, letos pa že več kot 11 milijonov evrov. Nove evropske cilje je po izkušnjah iz nekaterih držav članic najlažje, če ne celo edino možno, doseči z uvedbo kavcijskega sistema. Sistem je uveden že v 11 evropskih državah, 14 držav ga uvaja, v 6 državah pa je o tem odprta javna razprava. Države s kavcijskim sistemom dosegajo zelo visoke deleže zbrane embalaže – Litva in Finska 92 odstotkov, Estonija 87 odstotkov, med vsemi državami, ki so kavcijski sistem že implementirale, pa ni nobene države pod 85-odstotnim deležem zbrane embalaže. Pa če podam še nekaj informacij. Z recikliranjem pločevinke se prihrani kar 95 odstotkov energije. Še več energije in emisij se ohrani s povratno embalažo. Povratna steklenica povzroči 70 odstotkov manj emisij CO2 kot izdelava nove plastenke, 57 odstotkov manj emisij od nove pločevinke in 85 odstotkov manj emisij od steklenice za enkratno uporabo. V LMŠ smo prepričani, da moramo v Sloveniji nujno razvijati sodobne prakse predelave in recikliranja odpadkov, s katerimi ne bomo le privarčevali zaradi nižjih dajatev Evropski uniji, pač pa bomo lahko iz odpadkov ustvarjali nove produkte in tako zvišali dodano vrednost. Od današnje razprave v LMŠ pričakujemo predvsem dvoje: bolj podrobno obrazložitev nekaterih zakonskih predlogov s strani predlagatelja, v nadaljevanju zakonodajnega postopka pa predvsem morebitne pripombe in dodatne predloge strokovne in zainteresirane javnosti glede na danes slišane razprave in pojasnila.

Hvala predsednik. Spoštovani minister, kolegice, kolegi! Poslanke in poslanci bomo danes na tej seji opravili splošno razpravo o Predlogu zakona o varstvu okolja. Že na prvi pogled vidimo, da ne gre le za manjše spremembe ali dopolnitve, ampak so na ministrstvu pripravili povsem nov, dodobra spremenjen ter dodelan zakon. Kot pravijo predlagatelji, je bilo besedilo Zakona o varstvu okolja, ki je bilo sprejeto leta 2004, do danes deležno najmanj desetih neposrednih sprememb in dopolnitev. V uvodnih besedah so zapisali, da so besedilo novega zakona pripravili zaradi obsega določb, ki so glede na ZVO-1 nove oziroma spremenjene, drugi razlog pa so parcialne spremembe ter dopolnitve, ki so dodobra spremenile zakonsko besedilo. Novi zakonski predlog ohranja tako imenovani princip horizontalnosti, kar pomeni, da se zakon še vedno intenzivno ukvarja z vsemi segmenti in deli okolja, od ohranjanja narave do monitoringa zraka, zakon pa prav tako ohranja in krepi tudi instrumentalni pristop varovanja okolja. Predlagatelji zakona pravijo, da novo besedilo prinaša tudi določene spremembe in novosti. Po njihovih besedah predlagano besedilo nekaterim področjem namenja znatno več pozornosti kot Zakon o varovanju okolja-1, predvsem na področju odpadkov. Zapisane rešite, ki nam jih zakonski predlog ponuja, so obširne in podrobne, kar je vidno iz debeline in obsega zakona. Temeljni cilji pa so usmeritev v trajnostni razvoj, varstvo okolja ter pristop in krepitev krožnega gospodarstva. V Poslanski skupini SD smo zakonski predlog proučili in se o vsebini tudi pogovorili. V predlaganem besedilu ne vidimo spornih vsebin, katerimi bi nasprotovali, še preden bi se o tem pogovorili, zato pozdravljamo, da bomo danes o zakonu opravili širšo razpravo in opozorili na morebitne pomanjkljivosti. Zakon o varstvu okolja je temeljni zakon skrbi za varstvo in ohranjanje narave, lahko bi ga poimenovali tudi ustava varovanja in ohranjanja narave, in ravno zaradi tega je še tako pomembno, da je zakon dober, kvaliteten in brez vprašljivih in dvomljivih vsebin.

Hvala lepa za besedo. Lep pozdrav! Varstvo okolja je temelj trajnostnega razvoja družbe. Njegov osnovni namen je ohranjanje biotske raznovrstnosti ter dolgoročnih pogojev za človekovo zdravje, počutje in kakovost življenja. O kapitalizmu, sistemu, ki svojo nebrzdano potrebo po rasti povsod in za vsako ceno danes predstavlja eksistenčno grožnjo tako človeku kot živalskim in rastlinskim vrstam, je skrbno spremljanje sprememb na področju varstva okolja izrednega pomena; zlasti v času, ko smo se znašli na robu podnebnega zloma. Zato smo v Levici budno spremljali predlagane spremembe Zakona o varstvu okolja; zakona, ki ga obravnavamo danes. Prvi osnutki tega zakona so bili resnično zaskrbljujoči. Po vzoru protikoronskih zakonov se je onemogočalo delovanje okoljevarstvenih organizacij na področju varovanja okolja, zakon je bil pisan izrazito v prid kapitalu, celo tako daleč se je šlo, da se je iz definicij pojmov v celoti izpustilo naravo. Po zelo dolgih javnih posvetovanjih, razpravah in medresorskih usklajevanjih je v Državni zbor prišel skoraj štiristranski zakon, ki se v prvem branju res zdi bistveno boljši od tega, kar je bilo prvotno dano v javno obravnavo, in ki v resnici prinaša kar nekaj izboljšav glede na trenutno stanje. Tu je na prvem mestu vsekakor treba izpostaviti novo urejanje proizvajalčeve razširjene odgovornosti. Po novem bomo imeli za vsak snovi tok odpadkov, na primer za odpadno embalažo, eno samo neprofitno družbo, ki bo urejala vse stvari v zvezi s sortiranjem, prodajo materialov na trgu za recikliranje, sežigom, odlaganjem odpadkov, in tako naprej. Gre za velik korak naprej v primerjavi s trenutnim sistemom, v katerem komunalna podjetja odpadno embalažo in druge odpadke praviloma oddajo zasebnim družbam za ravnanje z odpadki zastonj. Embalažne družbe, če se omejimo samo na ta snovni tok, potem za ravnanje s temi odpadki dobijo denar od pobranih embalažnin, s trgovanjem s temi odpadki pa potem še ustvarjajo dobičke, stroške zbiranja in odvoza odpadkov iz gospodinjstev pa so plačevala gospodinjstva. Trenutni sistem je botroval temu, da imamo danes samo za odpadno embalažo več zasebnih profitno motiviranih družb, ki si med seboj konkurirajo in s tem nižajo embalažnine. Cel sistem je zaradi tega postal tako šibek, da ga lahko zamaje en sam nepredviden dogodek. To se je zgodilo pred nekaj leti, ko se je Kitajska odločila, da ne bo več smetišče za center svetovnega kapitalizma in je prepovedala uvoz odpadkov na svoje ozemlje. Zasebne embalažne družbe niso hotele več odvažati embalaže iz zbirnih centrov, ker po eni strani tega niti niso bile dolžne, saj je bilo embalaže več, kot so jo bile dolžne odpeljati, po drugi strani pa zato, ker se jim to pač ni več splačalo. Profit je bil pomembnejši od požarne varnosti v zbirnih centrih in v okolici in bolj pomemben od javnega zdravja. Nov sistem razširjene proizvajalčeve odgovornosti uvaja bolj transparenten in neprofiten način ravnanja z odpadki, neprofitne družbe pa bodo po novem morale tudi kriti stroške infrastrukture in ločenega zbiranja odpadne embalaže pri gospodinjstvih. V Levici to novo rešitev pozdravljamo. Med pozitivnimi spremembami iz predloga zakona je treba izpostaviti še novo poglavje o podnebnih spremembah, s katerim se uvaja iz neodvisnih strokovnjakov sestavljen Podnebni svet, ki bo spremljal izvajanje podnebne strategije in predlagal ukrepe za blaženje in prilagajanje na podnebne spremembe, ki jih bo morala vlada obravnavati in se do njih tudi pisno opredeliti. Pozitivna sprememba je, da bodo po novem tudi občine lahko določale dele okolja oziroma območja, ki so okoljsko obremenjena. Podrobnejše se določajo standardi kakovosti okolja za posamezna onesnaževala glede na dele okolja, v katerih se nahajajo, uvajajo se območja okoljskih omejitev, možnosti razlastitev in omejitev lastninskih pravic, če je to potrebno za odpravo čezmernih obremenitev okolja in tako naprej. Kljub mnogim pozitivnim izboljšavam pa ima zakon tudi nekaj pomanjkljivosti. Prva takšna je, da zakon ne uvaja kavcijskega sistema za embalaže pijač. Uvedba kavcijskega sistema za vse steklenice, plastenke in pločevinke, v katerih se prodaja pijače, smo v Levici predlagali že v prejšnjem mandatu, a smo pri koaliciji strank SMC, Desus in SD naleteli na gluha ušesa. Gre za vračilo in ponovno uporabo embalaže, kot se je to v različnih oblikah že uveljavilo v več evropskih državah: v Litvi, na Hrvaškem, v Nemčiji, na Švedskem, Finskem in tako naprej. Nedavno je zakonske podlage za uvedbo kavcijskega sistema uvedla tudi Avstrija. Ta je ocenila, da se zgolj s sistemom ločenega zbiranja, sistemom, kakršnega imamo v uveljavi trenutno tudi v Sloveniji, ne da doseči na ravni EU zastavljenih ciljev zbiranja 90 odstotkov odpadnih plastenk. Dejstvo je, da tudi v Sloveniji takšnih ciljev s sistemom, kot ga imamo, teh ciljev pač ni mogoče doseči. In dejstvo je, da smo pri zbiranju odpadnih plastenk med slabšimi državami v Evropi predvsem zato, ker nimamo kavcijskega sistema. Novi predlog zakona o varstvu okolja je prava priložnost, da takšen sistem uvedemo tudi pri nas, zato v Levici pripravljamo amandmaje, s katerimi bomo zakon v zvezi s tem v nadaljnjih obravnavah poskušali ustrezno dopolniti. Naslednje, kar zakonu manjka in na kar smo v Levici tudi že večkrat opozarjali, je posebna zaščita okolja in prebivalcev pred izpusti iz sosežigalnic. Tu govorimo seveda o največji slovenski sosežigalnici Cementarni Anhovo. Ta lahko samo zato, ker ne gre za sežigalnico, ampak za sosežigalnico, okolje s sežiganjem odpadkov obremenjuje neprimerno bolj kot na primer sežigalnica odpadkov v Celju. To se seveda pozna tudi na zdravju okoliških prebivalk in prebivalcev. V Levici smo lani že predlagali sprejem posebnega zakona za izenačitev višine emisij škodljivih snovi v zrak v sežigalnicah in napravah za sosežig ter postavili strožje pogoje za monitoring emisij snovi v zraku, s čimer bi prebivalcem Anhovega in tega dela doline Soče zagotovili ustavno pravico do zdravega življenjskega okolja. Žal kljub precej pozitivnim spremembam, ki jih prinaša novi Zakon o varstvu okolja, ta zakon ne prinaša nič novega za enega od okoljsko najbolj obremenjenih delov Slovenije. Tudi v zvezi s tem bomo v Levici v prihodnji obravnavi vložili ustrezne amandmaje. Poleg stvari, ki so v zakonu dobre, in poleg stvari, ki manjkajo, pa je za konec treba omeniti še nekaj določb, ki so naravnost nesprejemljive. Prva takšna določba je, da bi se zavezancem iz ETS sheme, to je Evropske sheme za trgovanje z emisijami, plačevalo posredne stroške, ki jih imajo s trgovanjem z emisijami, in za povrh, kar iz podnebnega sklada. Podnebni sklad je namenjen sofinanciranju ukrepov za blaženje in prilagajanje posledicam podnebnih sprememb. Mi imamo tu ene največjih onesnaževalcev ozračja s toplogrednimi plini, katerih koncentracija v atmosferi se kljub vsem sprejetim ciljem, deklaracijam in resolucijam, še vedno vztrajno zvišuje in še naprej prispeva tudi k podnebnemu zlomu na planetarni ravni. Namesto da bi se tem obratom enostavno omejilo proizvodnjo v skladu z okoljskimi omejitvami in družbenimi potrebami, se je ustvarjal trg z emisijami vsi ti obrati znotraj EU zdaj trgujejo s temi emisijskimi kuponi, od katerih jih še vedno večino dobijo alociranih zastonj, manj kot polovica pa se jih dejansko proda na dražbah. Visoke cene kuponov na trgu naj bi spodbujale te obrate k investicijam v energetsko in snovno učinkovitost in s tem k znižanju izpustov toplogrednih plinov, s čimer bi za svoje obratovanje potrebovali manj emisijskih kuponov. S predlogom, kot je zapisano v zakonu in ki ga danes obravnavamo, pa se tem obratom v bistvu daje subvencijo, ki znižuje njihovo motiviranost za zniževanje emisij. Tako bodo te naprave emitirale več toplogrednih plinov, nastala okoljska škoda pa bo bremenila zgolj davkoplačevalce in prihodnje generacije. To je še posebej problematično tudi zato, ker so isti upravičenci že deležni drugih ugodnosti, ki prav tako zmanjšujejo njihovo motivacijo za ukrepanje, in sicer upravičeni so do dela brezplačnih emisijskih kuponov, oproščeni so plačila dela prispevka za zagotavljanje podpor za obnovljive vire in oproščeni so trošarin. Takšna določba je popolnoma sporna in v Levici bomo v prihodnji obravnavi predlagali amandma za njeno črtanje. Naslednja škodljiva določba, ki jo je prav tako treba izpostaviti, pa se nanaša na prenehanje statusa odpadka. Če iz odpadkov nastane proizvod, mora država v vsakem primeru, torej brez izjem, o tem obvestiti Evropsko komisijo. Na tak način Komisija regulira notranji trg. Ko nek odpadek spremeni status, postane proizvod na trgu. Predlagana ureditev nedopustno oži primere, ko bi morala Vlada obvestiti Evropsko komisijo o merilih za prenehanje statusa odpadka in je tudi v nasprotju z zahtevami evropske direktive o odpadkih. V bistvu pomeni legalizacijo spornih praks, ki se v Sloveniji žal že dogajajo oziroma so se dogajale in se seveda barvale v zeleno, kot neka oblika krožnega gospodarstva, pri čemer je šlo v resnici zgolj za eksternalizacijo stroškov odlaganja odpadkov na celotno družbo v obliki onesnaženega okolja in zdravja ljudi. Tako se je na primer delalo opeke iz odpadnega pepela, ki je vseboval visoke koncentracije strupenih snovi. Namesto izredno nevarnega in strupenega odpadka, smo tako dobili gradbeni material, s katerim so se zapolnjevale gradbene jame peskokopov, rudnikov in celo kraških jam. Znani sta vsaj dve lokaciji takšnega početja; v Moravčah in v Trbovljah, kjer so analize pokazale prekomerno onesnaževanje tal in vode. Gre še za eno sporno določbo, ki jo bo v prihodnji obravnavi z amandmajem treba popraviti. Zakon o varstvu okolja v resnici ni tako slab, kot smo se bali na podlagi prvi osnutkov, ki so šli v javno obravnavo. Ima kar nekaj pozitivnih rešitev, ki varstvo okolja izboljšujejo. Ima nekaj pomanjkljivosti, ki se jih da dopolniti, smo pa že v prvi obravnavi odkrili tudi nekaj, torej kot rečeno, spornih določb, ki pa se jih z amandmajih v prihodnih obravnavah ne da odpraviti. Ravno zaradi teh slednjih v Poslanski skupini Levica v prvi obravnavi, dokler ne vidimo, do kakšne mere bi se zakon dopolnil in popravil z amandmaji, novega predloga Zakona o varstvu okolja še ne bomo podprli. Hvala. Hvala lepa. Končali smo s predstavitvijo stališč poslanskih skupin. Sledi splošna razprava poslank in poslancev k predlogu zakona. Obveščam vas, da je aktualni vrstni red naslednjih petih poslank in poslancev prijavljenih k razpravi razviden na zaslonih v dvorani. Celotni vrsti red prijavljenih razpravljavcev pa je razviden na internetni spletni strani Državnega zbora v rubriki Poimenska lista razpravljavcev. Vrsti red prijavljenih razpravljavcev se med potekom razprave lahko spreminja.

gremo na razpravo poslank in poslancev, bi želel odgovoriti pravzaprav na nekaj dilem, izpostavljenih v stališčih poslanskih skupin, ker menim, da je to potrebno, tudi verjetno zaradi nadaljnje obravnave oziroma razprave. Seveda sem vesel, da večina poslanskih skupin vidi dobre strani tega predloga v rešitvah, ki smo jih res dolgo časa usklajevali. Namreč, na podlagi pripravljenega osnutka, ki je šel v javno obravnavo, smo potem izvedli vrsto

je bil ta, da je bila priprava v nasprotju z Resolucijo o normativni dejavnosti oziroma da smo angažirali zunanje strokovnjake za pripravo tega zakona oziroma za pomoč. Ravno nasprotno! Prav Resolucija o normativni dejavnosti priporoča, da se zakonske predloge izoblikuje tudi s pravno pomočjo zunanjih ekspertov. Pri tem je sodelovalo veliko zunanjih ekspertov, kajti gre za relativno kompleksno problematiko, kjer se veže stroka, pravo tudi evropsko pravo in očitno ministrstvo kljub prizadevanju v preteklosti ni bilo kos tem nalogam, sicer ne bi imeli preko 20 opominov in predsodnih postopkov pred evropskimi organi. Prav zaradi tega, ker smo želeli narediti maksimalno dober predlog, smo angažirali

nekaj procentov samo denarja, ki smo ga lani namenili za čiščenje skladišč komunalnih podjetij, zaradi neprevzete komunalne embalaže, ker tisti, ki bi to morali narediti, to je Družba za ravnanje z odpadno embalažo, tega niso prevzeli. To se pravi, strošek, ki jih ima neurejena zakonodaja na okolju, je nekaj desetkrat ali pa nekaj stokrat višji od pravne pomoči pravnih ekspertov, ki so sodelovali pri pripravi tega zakona. Mislim, da okolje in varstvo okolja in še posebej ta odpadkovni del seveda tako pomembna zadeva, da jo moramo celovito in strokovno rešiti in zato res, spoštovani, to opravičuje tudi denar, ki smo ga dali za pripravo kvalitetnega predloga. Še enkrat zanikam, da bi bilo to v nasprotju z resolucijo; to je v skladu z resolucijo, lahko tudi citiram, če bo potrebno v nadaljevanju konkretne določbe resolucije. Sedaj nekaj polemike je bilo o kritju posrednih stroškov. Namreč del nevladnega sektorja temu nasprotuje, medtem ko gospodarstvo to potrebuje, če želimo nekatere gospodarske subjekte v Sloveniji ohraniti in tudi v Evropi ohraniti. Namreč, to kritje posrednih stroškov je tesno povezano z ureditvijo in je tudi sugerirano, da se to kritje dela s strani Evropske komisije. Namreč, evropsko gospodarstvo, ki kupuje veliko električne energije in jo potrebuje za svojo proizvodnjo ‒ v Sloveniji so takšni proizvajalci, recimo, Talum Kidričevo ali pa Slovenska industrija jekla, slovenska papirna industrija pa tudi Impol, to se pravi predelovalna industrija na področju aluminija in še kdo ‒, pri svojem delu uporabljajo električno energijo. In to velike količine električne energije. Ta električna energija je delno podvržena tudi stroškom emisijskih kuponov, ker ta strošek je samo v Evropi. Emisijske kupone in električno energijo proizvajalci iz tretjih držav za proizvodnjo istih artiklov ne potrebujejo plačevati emisijskih kuponov, kar pomeni, da je evropsko gospodarstvo topogledno v manj konkurenčnem položaju kot gospodarstvo iz tretjih držav. In če želimo to evropsko gospodarstvo ohraniti v Evropi, to se pravi, da ne bo šlo v tretje države in tam prav tako onesnaževalo okolja, ker ne bo podvrženo tem stroškom CO2 kuponov, je Evropska komisija dopustila možnost, da se tej industriji za del stroškov to to pokrije nazaj iz podnebnega sklada. Zaradi visoke rasti cene CO2 kuponov in zaradi tega, ker želimo ohraniti Talum v Kidričevem, Slovensko industrijo jekla v Ravnah, Jesenicah, Štorah in še kakšno papirnico v tej državi, smo dopustili možnost tudi kritja posrednih stroškov v Republiki Sloveniji, kot to počnejo številne evropske države. In vas, spoštovani poslanci, prosim, da razumete, da je ta ukrep zgolj ukrep, da bo evropska industrija konkurenčna industriji iz tretjih držav, ki za električno energijo ne plačuje CO2 kuponov. To je potrebno razumeti in prosim, da tu prisluhnemo tudi argumentom Gospodarske zbornice in tudi iz teh lokalnih okolij, od kjer prihaja ta največja industrija. Zlasti, recimo, občine Kidričevo, kjer seveda ne vem, kaj bodo počeli, če tam zapremo te tovarne. Mogoče intervencija na gospo Sluga, ki je govorila o sanaciji onesnaženih območij in je govorila o Celju in je govorila o potrebi oziroma celo se je sklicevala na enega poslanca, da je govoril, da bo to rešeno v Zakonu o varstvu okolja. In tudi je! V 7. poglavju 59. člen govori o teh rečeh in govori o načinu, kako se vsepovsod v Sloveniji v podobnih primerih rešujejo takšna območja. Tako da to, kar je bilo ob obravnavi zakona obljubljeno v tem parlamentu, je tudi izvedeno. Zdaj, če je ta 59. člen, ki pa se nanaša na številne druge člene, potrebno dopolniti, je to seveda možno. Mislim, da je dobro napisan in pravzaprav odgovarja na to, kar je ambicija, da se z ukrepi sanirajo degradirana območja vsepovsod po državi. državi. Celje seveda ni prezrto, ker je dejansko neka okoljska rana, s strani aktualne vlade – gospa poslanka dobro ve –, ker izvajamo projekt sanacije vrtcev, pravzaprav smo na zaključku tega projekta. Prav tako je sanacija odlagališča Bukovžlak, ki je velika okoljska rana, da ne govorim o stari cinkarni, kjer pravzaprav občina Celje in ministrstvo sodelujeta pri sanaciji tega nekaj hektarjev velikega območja.

da ti sanacijski ukrepi potekajo tako v Celju z znatnimi sredstvi države kakor tudi drugod po Sloveniji. Naj spomnim še, recimo, na Mežiško dolino in podobno. Tako res, še enkrat: ni na mestu očitek, da smo to spregledali, da nismo držali besede. Te določbe so v zakonu zajete. zajete. Še enkrat bi tudi podčrtal, poslanec LMŠ-ja je izpostavil, da smo razpustili pravno službo. Ni res. Mi smo pravzaprav reogranizirali ministrstvo na tak način, da so pravna podpora rešitvam posameznega direktorata znotraj direktorata in imamo seveda potem tudi v generalnem sekretariatu pravno službo. Prej smo imeli pa na nivoju kabineta ministra še eno pravno službo. In verjetno mi lahko pritrdite k temu, da ima minister kot vodja nekega resorja pravico, da organizira ta resor tako, da bo najbolj učinkovito delal oziroma kot misli, da je temu prav. In ne vem, zakaj bi bilo to problematično. Še enkrat pa zavračam navedbe poslanca iz LMŠ, da bi bila pri tem kršena Resolucija o normativni dejavnosti, ker prav ta resolucija priporoča udeležbo zunanjih ekspertov pri nastajanju oziroma oblikovanju zakonodaje. Tudi sem vam že nakazal v svojih javnih izjavah, da bomo podprli uvedbo kavcijskega sistema v tem zakonu. Namreč, zakon je že nekje od novembra v parlamentu. V skladu s poslovnikom so opozicijske poslanske skupine zahtevale to splošno obravnavo, kar se dogaja danes. Vmes, to se pravi v tem času, nam je Pravno-informacijski center nevladnih organizacij tudi predstavil rešitev – to se pravi, po že vložitvi in obravnavi tega zakona na Vladi in po vložitvi v Državni zbor – ta kavcijski sistem. Zelo sem vesel, da ga je podprla tudi Gospodarska zbornica na tem delu, ki govori o proizvajalcih pijač, ki tudi podpirajo uvedbo tega kavcijskega, ker bodo pomembno sodelovali pri tem. Moramo opraviti še nekaj razgovorov tudi s trgovci oziroma s Trgovinsko zbornico, da bomo pravzaprav to uskladili. Vendar vam obljubljam, da bo Vlada podprla kavcijski sistem – to so ti amandmaji, ki jih je pripravil Pravno-informacijski center in verjetno bodo vloženi – tudi podprla. Menim, da je to dobrodošlo, še posebej za izpolnjevanje okoljskih ciljev na tem področju in iz tega naslova menim, da je to še ena pomembna izboljšava. To, kar se je s strani predstavnice oziroma Levice govorilo o prenehanju statusa odpadka, je zelo pomembna rešitev, ko v slovenski pravni red vnašamo možnosti prenehanja statusa odpadka od primera do primera. Namreč pod določenimi pogoji in kriteriji lahko preneha ta status. Jaz nimam nobenih težav, da se o tem obvešča tudi še kakšno komisijo, če je o tem potrebno, vendar mora ta … Mislim, modro je, da ti principi krožnega gospodarstva dajejo možnost, da se čim manj odpadkov dejansko znajde kot odpadki na raznih deponijah, kajti vsaka deponija je tudi rana v okolju. Veliko bolje je, da v skladu s sodobnimi tehnologijami predelujemo odpadke v proizvode in jih koristno uporabimo. Ta zakon temu sledi in verjamem, da bo poglobljena razprava na to temo tudi prepričala skeptike, da bodo tudi te tudi te rešitve podprli. Še nekaj glede kritja posrednih stroškov. Naj povem, da pogoji, ker je uredba o tem kritju posrednih stroškov tudi že v javni obravnavi, pogoj za kritje posrednih stroškov, da bo podjetje dobilo to subvencijo kritja posrednih stroškov, je, da vsaj polovico tega denarja vrne v zeleni prehod oziroma v razogljičenje. Skratka, ni ta denar kar tako kar neka subvencija, ampak je namenski in to je pomembno, da ta denar, ki ga podjetje dobi za to, da je konkurenčno proti proizvajalcem tretjih držav, namenimo tudi za zeleni prehod oziroma razogljičenje. Toliko zaenkrat. Hvala.

spoštovane poslanke, poslanci! Ne bom se dotikal tem, o katerih je ravnokar pred menoj govoril sam minister, ki se je odzval na stališča poslanskih skupin, ki moram reči, so kar pozitivna, torej nekako kaže, da bo ta zakon o varstvu okolja šel v nadaljnjo proceduro in da bo konec koncev tudi sprejet. Ta zakon smo res potrebovali in moram reči, da je zelo sodoben, zelo nekako sledi Evropi in sledi temu, da bomo imeli še bolj čisto, še bolj zeleno okolje in pa čisto tudi naravo. Nekaj stvari v zakonu je takšnih, ki jih je bilo potrebno prilagoditi direktivam Evropske unije, sicer pa je zakon predvsem sodoben, če lahko temu tako rečem. Zelo je potrebno pozdraviti, zelo pozdravljam to določitev temeljnih pravil ravnanja z odpadki, razširjeno proizvajalčevo odgovornost, skupno finančno odgovornost, informacijski sistem ministrstva za izvajanja nadzora nad sistemom in tako naprej. Zelo pozdravljam seveda tudi mnoga določila v zvezi z upravnimi postopki in debirokratizacijo, to je zelo zelo pomembno. Ta proizvajalčeva odgovornost se mi zdi nujno potrebna, dolgo smo na to čakali, in tukaj bodo res ene takšne, velike spremembe, ko se bo vedelo, kdo pije in kdo plača. In seveda bo moralo poskrbeti za cikel embalaže od začetka do konca in to je tisto najbolj pomembno. Ponovno uporabljeni materiali ali pa krožno gospodarstvo se mi zdi tudi zadeva, o kateri smo tukaj v parlamentu na različnih sejah, na različnih nivojih veliko govorili in končno bomo te stvari imeli tudi zakonsko urejene, tako da bo čim manj odpadkov na deponijah, da jih bo šlo čim manj v sežig in tako naprej. Kar se tiče prenove okoljevarstvenih dovoljenj, je tudi zelo dobrodošlo, da bo en postopek. Potem odstranitev odlagališča odpadkov, tudi to je zelo podrobno opisano v zakonu, predvsem tudi kar se tiče inšpekcijskega nadzora. Rad bi se tukaj dotaknil še Eko sklada, o Eko skladu sicer že minister o tem precej povedal, slišali smo tudi v stališčih. Mogoče bi pri Eko skladu dodal samo to, da bi morda ‒ sicer je to notranja zadeva Eko sklada ‒, ampak se mi zdi, da so nekatere sankcije, mogoče za takšne manjše prekrške, ki se lahko zgodijo komukoli, ki je seveda ta sredstva koristil, da potem ne more leta ali celo desetletja več pridobiti pridobiti sredstev iz naslova Eko sklada. Tukaj mislim da bi bilo potrebno še nekaj narediti, ker so te kazni oziroma sankcije zelo nesorazmerne in se tukaj dela marsikje tudi kakšna zelo velika škoda. Ker če se zaradi kakšne manjše zadeve, ki se potem seveda tudi takoj popravi, te kazni kar vlečejo in vlečejo. Mnogi investitorji, ki seveda vložijo tudi veliko svojega denarja, potem teh sredstev s strani Eko sklada nekako ne morejo pridobiti. Tukaj bi mogoče samo še pozdravil tudi to, da bo naknadno uvrščen v zakon kavcijski sistem. Vemo, da je teh pločevink pa plastenk povsod dovolj in o tem že stalno govorim o tem, tudi v državnem zboru sem sam velikokrat govoril o teh primerih. Če pogledamo, kako izgleda ob cestah s temi pločevinkami in plastenkami, je res prava katastrofa in mislim, da bo potem tudi na tem področju mnogo bolje. bolje. Mogoče bi samo še dal pobudo, da se precej več da tudi podpore inovativnim programom za predelavo odpadkov različnim podjetnikom, podjetjem, ki imajo namen predelovati odpadke, bodisi plastiko, bodisi gumo in tako naprej, iz katerega se da delati različne proizvode, tudi takšne, ki se lahko kasneje ponovno reciklirajo. Tukaj mislim, da je potrebno nameniti nekaj več spodbud.

neke volje. Predvsem v prejšnjih časih, kako je sedaj v tem trenutku, ne vem, ampak mislim, da temu moramo posvetiti več pozornosti in država mora biti tukaj bolj naklonjena tej zadevi. Zelo sem tudi vesel, da bodo te družbe za ravnanje z odpadki, ki so delale zelo po domače. Velikokrat smo lahko gledali – ali pa še gledamo ‒ polna skladišča odpadkov različnih komunalnih podjetij, ko se te družbe za ravnanje z odpadki ne zganejo. Ti kupi odpadkov potem stojijo po komunalah, kljub temu da je država tukaj že znatno pomagala. Tukaj je bilo ogromno nekega izigravanja, ogromno nekih požarov nepojasnjeni; skratka, veliko nereda in tudi služenja veliko denarja. Torej se je tudi z denarjem delalo zelo po domače in tudi je zanimivo, kam je ta denar s tega naslovov potem tudi izginjal. Zelo sem vesel, da se bo tukaj dejansko naredil red in da bo ustanovljena ena družba za ravnanje z odpadki, ki bo tudi delovala neprofitno. To se mi zdi zelo velik napredek in je prav, da je tako in da se na tem področju naredi red. Mogoče bi tukaj samo še dodal, da se je zadnje čase pojavilo ogromno zdravstvenih odpadkov predvsem zaradi tega testiranja in cepljenja.

Vidimo, da se to meče po vseh smetnjakih, to je vse pomešano in tukaj je res en velik nered. Mislim, da bo treba tukaj še marsikaj narediti, da se bodo stvari da se bodo stvari uredile. Sicer pa upam in vsi pričakujemo v največjem pričakovanju, da bo enkrat konec epidemije in da tudi teh odpadkov ne bo več. Malce se mi je zdela nekorektna razprava tudi s strani poslanke, ki je omenjala Celjsko kotlino, glede na to, da se ta vlada trudi in poskuša pomagati po najboljših močeh, seveda tudi v skladu s finančnimi možnostmi, in da se Celjska kotlina torej sanira ‒ določeni deli, kar se tiče vrtcev, Bukovžlaka, cinkarne, tudi to, kar je minister omenil ‒ in se mi je zdela ta razprava oziroma stališče malce nekorektno. Tudi glede na to, da prejšnje vlade niso na tem področju praktično storile nič. Sedaj govoriti, zakaj pa sedaj ni, točno danes, je pa malo smešno. Res, da Res, da je predvolilni čas, to tudi razumem, ampak se mi zdi zelo nekorektno. Ob tej priložnosti bi se mogoče še ministru zahvalil tudi za to, ker se sanira odlagališče Rakovnik, kar je res pohvale vredno. Vesel sem tudi, da se od prejšnjega tedna, od zadnjega obiska inšpektorice in tudi predstavnice Ministrstva za okolje, da se stvari dejansko hitreje odvijajo in se bodo hitreje odvile in se bo to odlagališče tudi sanirano tako, kot je potrebno. Takšnih odlagališč, onesnaženih območij po Sloveniji je veliko in tudi vemo, kako se je včasih delalo z okoljem pa naravo pa z odpadki ‒ kot svinja z mehom. mehom. Kar naenkrat prevaliti na to vlado, da pa morajo sanirati vse čez noč, je malce težko pa tudi malo neodgovorno rečeno. To je treba pač povedati in verjamem, da se bodo vse te stvari, ki so se zastavile, tudi naprej nadaljevale, tako kot je zastavljeno, in se bo marsikatero območje tudi sanirano, tako kot je potrebno. Je pa treba povedati, da to tudi zelo košta, je zelo drago. Ampak včasih se res ni nič gledalo, kaj se dela in ravno danes slišimo mogoče ravno tudi od takih strank, ki so bile že prej na oblasti, še v prejšnjem sistemu, sedaj pa kažejo s prstom na tisto, kar so same povzročile, ko se ni noben sekiral, pa kažejo: »Aha, to imate, to imate,« v bistvu ste pa ali pa so sami povzročili. Zato bi bilo tudi iluzorno od takih pričakovati, da bodo na tem področju kaj narediti, zato tudi ni bilo nič narejenega na tem področju do zdaj. Skoraj nič, zdaj se pa stvari premikajo in sem zelo vesel, da gredo stvari v pravo smer in da se tudi za to nameni prepotreben denar.

dobro sem pregledal tudi mnenja Skupnosti občin Slovenije in ostalih občin, nekatera se mi zdijo zel na mestu, predvsem tista o izdajanju dovoljenj za začasna ali občasno čezmerno obremenitev okolja s hrupom s strani občin. Bilo je kar nekaj takih zanimivih pripomb, ko se eni in isti pritožujejo na hrup, če se organizira kakšna zadeva v kakšnem večjem kraju ali v mestu, na koncu koncev je pa še vedno vse izvedljivo, ampak postopki se zavlačujejo in so tukaj zelo velike težave zaradi tega. Tako mislim, da bi bilo dobro še kaj narediti, kakšen premik na tem. Veseli me tudi, da tudi gospodarstvo podpira zakon, kar je zelo pomembno, industrija in pa tudi nevladne organizacije. Tukaj je treba tudi ministru izreči vso pohvalo, mislim, da je prav, da poslanci včasih tudi kakšne pohvale izrečemo, da ne bomo samo kritizirali. Po eni strani sem pa tudi zelo vesel, da takrat pri različnih zavajanjih, ki so se dogajala okoli referenduma in tako naprej, in potem, da se je že slutilo, ko je minister začel pripravljati ta zakon o varstvu okolja, različni pritiski. Tudi s strani tistih, ki so se in se v prihodnje več ne bodo napajali iz tega naslova smeti, da niso vrgli ministra in da je zadevo, kar se tiče Zakona o varstvu okolja, pripravil do te faze, da ga zdaj tudi obravnavamo. Zato tudi vsa pohvala

Hvala lepa, spoštovani podpredsednik. Gospod minister, kolegice in kolegi! Najprej prisrčna hvala kolegu Doblekarju, da nas je spomnil ponovno, da prejšnje vlade niso storile nič in da se je čas na novo začel šteti 13. 3. 2020

celotno slovensko javnost in ljudi spraviti na referendum, ker je hotel narediti pa preveč. Toliko samo o tem. Torej zdaj po vašem štetju je leto 3 in na mizi imamo Zakon o varstvu okolja-2, ki ga je minister posrečeno imenoval okoljska ustava. To je res okoljska ustava in če pri nas radi rečemo, da se v ustavo posega s tresočo roko, imam občutek, da je tokrat, morda tudi zaradi grenke izkušnje z Zakonom o vodi, ministrstvo na to področje vendarle posegalo s tresočo roko. Čeprav odločno, ampak z določenim spoštovanjem ne samo do okolja, do vseh državljanov in državljank, do stroke, do nenazadnje tudi nevladnih okoljevarstvenih organizacij. Ker to, spoštovane in spoštovani, je pa res eden redkih, ne bom rekel ravno edini, je pa eden zelo redkih zakonov, ki ga je ta vlada uspela spraviti skozi procedure od javnih obravnav, predvsem pa v sozvočju z vsemi, tako s področja nevladnih organizacij na področju okolja pa tudi s stroko, da pravzaprav res ne prihajajo iz javnosti odzivi, kako se je to pisalo v nekih kabinetih daleč od oči javnosti. saj se ni pisalo v kabinetih, ker se je pisalo pri zunanjem izvajalcu. Verjamem, da samo po sebi niti ne more biti tako sporno, ne verjamem pa tega, kar je ob pisanju tega zakona govoril Senko Pličanič. Lahko sem prebral, kako on cele vikende, on in njegova ekipa, garajo na tem zakonu in se žrtvujejo za nas in da namesto ljudi na Ministrstvu za okolje in prostor piše ta zakon. To pa je, mislim, zelo podcenjujoče. Sicer ne vem natančno, koliko je ljudi zaposlenih na Ministrstvu za okolje in prostor. Mislim, da v ožjem smislu ministrstva okrog 250, v širšem, če upoštevamo še nekatere druge službe, pa okrog 500; ampak govorim tako malo po spominu. In da bi vsi ti ljudje ne znali narediti nič s takim zakonom, je seveda predvsem do njih podcenjujoče. In ne verjamem, pa tudi sem opravka z ljudmi z Ministrstva za okolje in prostor tudi v prejšnjem življenju, predvsem kot direktor občinske uprave, smo imeli seveda z njimi veliko opravka in niso tako preklemano nestrokovni, kot to govori Senko Pličanič, da državni uradniki niso kos problemom in da je osebno priča njihovi nepodkovanosti. Toliko torej o tem. V LMŠ smo bili pobudniki, da se opravi splošna razprava o tem zakonu. Več nagibov nas je peljalo peljalo k temu. Eden zanesljivo je odpravljanje težav z odpadno embalažo. Te težave seveda še zdaleč niso rešene. V današnjih razpravah sem večkrat slišal govoriti v pretekliku. Seveda ne moremo govoriti v pretekliku, na teh komunalnih deponijah se še vedno kopičijo gore te odpadne embalaže, na nekaterih več na nekaterih manj. sem se, kako je to pri nas, na primer v naši občini v Zagorju, pa izvem, da so pravzaprav nekako uspeli s težkimi mukami sproti reševati ta problem. V nekih težavnih dogovarjanjih z družbami za ravnanje z odpadno embalažo in z velikim pritiskom z inšpekcijskimi odločbami da nekako problem rešujejo. Niso vsi v Sloveniji te sreče, zato imamo tam nekje okrog 9 ali 10 tisoč ton te nakopičene odpadne embalaže neprevzete. Seveda po eni strani se lahko vali krivda na družbe za ravnanje z odpadno embalažo, po drugi strani pa seveda saj nimamo sistemsko do konca urejenega financiranja. Računsko sodišče je pri reviziji ocenilo, da za več kot polovico vse embalaže na trgu embalažnina sploh ni plačana. Torej, krivda ni samo na teh družbah, čeprav tudi, ampak pač sistemsko tega problema nismo uspeli rešiti. Ali ga rešujemo dokončno s tem predlaganim zakonom, v tem trenutku ne vem, zato se nam je tudi zdelo vredno, da o teh stvareh širše spregovorimo. Glejte, embalaža ni ne leva, ne desna, leži pa levo in desno, to pa je res. Leži pa levo in desno, vsepovsod. Torej, da skupaj nekako poskusimo najti pravo rešitev, da se temu problemu dokončno izognemo. Nenazadnje imamo vsi skupaj pravico do tega in naša dolžnost pa je, da ljudem to pravico tudi omogočimo izvrševati.

urejanje odpadne embalaže vodi oziroma to počne neprofitna družba, čeprav je res, da so tudi razlogi proti in da smo jih tudi s strani gospodarstva lahko slišali. Zato bo ravno skozi to razpravo in potem naprej, z možnostjo amandmajev k predlaganemu zakonu morda to rešitev še izboljšati. Vsekakor pa je prav, da se zakon tega loteva. Moramo se ga vsi skupaj lotiti, tako kot pravim, embalaža ni leva, ne desna in okolje je pa tudi samo eno. Tisto, zaradi česar smo še v LMŠ predlagali to splošno razpravo in seveda, kot se zdaj kaže, se oblikuje skorajda konsenz okrog uvedbe kavcijskega sistema, kar je, sem prepričan, za okolje izredno dobra novica. Ne bom rekel, da s tem zelo zamujamo, je pa res, da trenutno mislim, da je 12 držav v Evropi –, pred nekaj dnevi ali pa ravno včeraj se je tej skupini držav priključila še Latvija – ta sistem uvedlo in ga v praksi uveljavljajo, je v bistvu edini, ki že dosega cilje Evropske unije. Do 2030 namreč moramo ločeno zbrati 90 odstotkov plastenk in to je pot, da do tega cilja pridemo, ne samo zaradi tega, ker nam to narekuje Evropska unija, zaradi nas zaradi nas samih. Kavcijski sistem kot tak sicer ni kakšna huda novost. Jaz se spomnim še kot otrok, da sem šel po kislo vodo v trgovino, pa smo seveda vselej nesli steklenice s sabo. In na nek način kavcijski sistem za vračilo steklene embalaže pri nas še imamo, že imamo, je pa po drugi strani tudi res, da je večina zdaj teh steklenic kar naenkrat potem postala za enkratno uporabo, čeprav so cele in se verjetno dajo normalno, ponovno, uporabiti. slišal od več poslanskih skupin, da pripravljajo amandmaje k temu zakonu. Moram reči,

Eko krogu so imeli tudi bolj ali manj pripravljene amandmaje in razdelan sistem, na kakršnega bi v Sloveniji lahko uvedli kavcijski sistem. Tako smo ga v dogovoru z njimi, v LMŠ, bolj ali manj posvojili. Verjetno ni nič narobe, če bo teh idej več. Lažje se bomo odločili, katera je boljša oziroma mislim, da se bomo tudi okrog teh amandmajev, vsaj kar zadeva stranke v koaliciji KUL, lahko poenotili. Odločili smo se, da te amandmaje pripravimo v času, ko sicer še nismo imeli nekih teh signalov z Ministrstva za okolje, da je tudi samo ministrstvo temu naklonjeno. Ne glede na to jih bomo tudi vložili, pa primerjali in morda iz vsega skupaj naredili še boljšo rešitev. Seveda veseli tudi podatek, ne le, da smo tukaj v parlamentu precej naklonjeni uvedbi kavcijskega sistema, ampak da prihajajo dobri signali tudi od zunaj, iz gospodarstva, predstavniki industrije pijač želijo pri tem načrtovanju in implementaciji tega sistema tudi aktivno sodelovati, kar je zanesljivo zelo dobra novica. nekje. Par dni nazaj sem zasledil nek zapis ene od gospodarskih družb, da bi veljalo s kavcijskim sistemom še malo počakati kakšni dve leti, pa da vidimo, kako bo v praksi funkcioniral Zakon o varstvu okolja, pa da se šele potem tega lotimo. Tako ali tako je menda v Sloveniji večina te odpadne plastične embalaže, ki bi sodila pod ta kavcijski sistem, že pobrane in veliko tudi reciklirane, saj nismo tako slabi pri tem. Ampak je pa dejstvo, da je seveda, če samo pogledate, je v naravi teh plastičnih steklenic in pločevink še vedno neverjetno veliko. Ali bo tistih nekaj centov kavcije pomenilo, da bomo tega več uspeli zbrati in ponovno uporabiti? Ne vem, tudi v glavah ljudi. Preprosto ne morem verjeti, da na neki tako kratki državni cesti, kot je od Zagorja do Trojan, na tistih sedmih ali osmih kilometrih, da je lahko ob tej cesti toliko teh odvrženih plastenk. To je preprosto neverjetno, da ljudje to še vedno očitno mečejo skozi okna. Očitno. In to ni od danes! Mislim, da sem v preteklosti velikokrat, še kot direktor občinske uprave, klicaril to firmo, ki čisti to območje ob cestah, da so to pobirali. Seveda se tega kar tako preprosto ne da odpraviti. Ali bo to vsaj deloma omilila uvedba kavcijskega sistema za embalažo pijač? Verjamem, da bo. Verjamem, da bo, da se bo s tem sčasoma spremenila tudi miselnost ljudi. Torej ne gre za neko nagrajevanje, če vrneš to embalažo nazaj na zbirno mesto in dobiš tistih nekaj centov, ampak gre predvsem za odgovornost; za odgovornost, ki se jo moramo očitno še navzeti. Ampak verjamemo, da ta kavcijski sistem, ki po Evropi, tam, kjer so ga že uvedli, daje odlične rezultate; da je seveda skrajni čas, da se tega lotimo tudi v Sloveniji, kjer pregovorno sicer pravimo, da smo odgovorni do okolja, da kako radi imamo lepo in čisto okolje, ampak ravno na tem področju pa tega ne kažemo v najlepši luči. Tokrat ne bom o posameznih členih Zakona o varstvu okolja, čeprav imamo tudi v LMŠ določene pripombe na posamezne rešitve. Gre za splošno razpravo, gre za nek splošen vtis o nekem predlogu zakona. Ta, ki je pred nami, z manjšimi ali pa večjimi pomanjkljivostmi vendarle prinaša, upajmo vsi skupaj, tudi nekaj več reda na področje upravljanja z odpadno embalažo. Oplemenititi pa želimo zakon z uvedbo kavcijskega sistema. Skoraj sem prepričan, da nam bo glede na odzive posameznih poslanskih skupin to tudi uspelo. Hvala, predsedujoči. Sicer ne vem, ali naj sploh postavim vprašanje, vprašanja na debato, ki sva jo z ministrom že imela. Pa bom postavil vseeno, pa če mi bo kasneje lahko odgovoril, ali pa če mi bo lahko sodelavka, ki je danes z njim prisotna, odgovorila.

monitoring površin, in sicer za območje Zasavja oziroma če sem še bolj konkreten za območje, kjer bodo ostale posledice rudarjenja; se pravi, zapiranje RTH.

takrat usahnila ta pravica do rudarjenja, da bodo takrat poskrbeli tudi za ustrezen monitoring. Predvsem gre tu za geotehnično opazovanje izcednih voda, podtalnice in tudi površin. Sedaj me popravite oziroma moram reči, da kolikor sem se spomnil, na področju, kjer sem iskal, nisem našel nič posebnega na temo monitoringa. Pa ni samo to vprašanje površin na območju Zasavja oziroma RTH, ki je že prenehal z delovanjem. Sicer je formalno še podaljšan in tudi tisto podaljšano leto in pol, ko bo moral za to še skrbeti RTH, pa vendar imamo tudi druga druga območja, kjer so bili rudniki in imajo tudi težave, pa ni zakonsko urejen še ta monitoring. Nekako sem pričakoval, da bo to urejeno s tem zakonom,

kot opozicijski poslanec sem seveda navdušen, da Vlada odpira tak zakon oziroma – kakor je rekel minister ‒ okoljsko ustavo in da poskuša na neki sistemski ali neki krovni ravni odpirati teme, ki so potrebne in tukaj izrečem neko naklonjenost tej ideji, da se to dela. Kot je kolegica Sukič že uvodoma v predstavitvi stališča poslanske skupine predala, je pa tukaj nekaj stvari, pri katerih se meni postavlja vprašanje: okej, če Vlada odpira to pomembo stvar na tako široki sistemski, če hočete, vsebinski ravni, zakaj

recimo, problem sežigalnic in sosežigalnic oziroma izenačitve dovoljene ravni izpustov. To je problem, na katerega v Levici opozarjamo vseskozi in vseskozi in vseskozi: imamo eno sežigalnico v Celju, ki ima dovoljenje za neko raven izpustov, imamo sosežigalnico v Anhovem, ki operira s popolnoma drugačno, višjo ravnjo dovoljenih izpustov, počneta pa v bistvu isto stvar. V Anhovem pa vemo, kakšen okoljski vtis to pušča za seboj: v boleznih, na pitni vodi, na turizmu, v gospodarstvu, v zdravju ljudi, zdravju okolja in tako naprej. To je stvar, ki bi jo takšen krovni zakon oziroma poseg v tak zakon moral podpreti. To je eno ključnih okoljskih vprašanj – sežig nevarnih odpadkov. Treba ga je nasloviti in zato tudi v zvezi s tem napovedujem, da bomo v Levici v prihodnje v obravnavi, ki jo pozdravljam, vložili ustrezne amandmaje, da to

Pozdravljam današnjo razpravo o Zakonu o varstvu okolja, da si izmenjamo poglede, dejstva in predloge, saj vsi skupaj živimo na tako lepem koščku na tako lepem koščku in seveda moramo zanj skrbeti. Moramo si prizadevati za kvaliteto bivanja, moramo si prizadevati za ohranjanje narave in tudi okolja. Zakon o varstvu okolja bo med drugim celovito uredil to področje ravnanja z odpadki in poenostavil upravne postopke na področju, povezanim z odpadki. Eden najpomembnejših ukrepov je novi sistem proizvajalčeve razširjene odgovornosti. Bistvo predlagane ureditve je zagotoviti, da bodo proizvajalci nosili vse stroške, povezane z odpadki iz svojih proizvodov, in da bodo ti stroški čim nižji. Zakon o varstvu okolja omogoča tudi združevanje postopkov izdaje okoljevarstvenih dovoljen s postopkom izdaje okoljevarstvenega soglasja, s čimer bo tudi omogočeno hitrejše odločanje o vseh teh postopkih. Zakon naslavlja še številna druga pomembna vprašanja s področja okolja. Meni zelo pomembna je obljuba ministra Vizjaka, da bo v Zakon o varstvu okolja vključil tudi kavcijski sistem za več reciklirane povratne embalaže in pijače. Na Vlado Republike Slovenije že 20. oktobra prejšnjega leta naslovil poslansko pobudo oziroma poslansko vprašanje v zvezi z vzpostavitvijo kavcijskega sistema. Bil sem eden prvih poslancev, ki ves čas zagovarjam vzpostavitev kavcijskega sistema za zbiranje odpadne embalaže. V daleč najboljšem volilnem programu Nove Slovenije je uvrščena tudi uvedba kavcijskega sistema. Uvedba kavcijskega sistema je zelo pomembna v Sloveniji, saj v Sloveniji letno več kot 137 milijonov plastenk konča v naravi, v sežigalnicah, na odlagališčih, kar pomeni, da 137 milijonov plastenk ne gre v reciklažo. Plastenke 5 so namreč narejene ravno iz materiala, ki ga je zelo preprosto reciklirati, pri tem pa ne izgubi svoje vrednosti, če je material čist in nima dodanih drugih vrst plastike. Sistem v osnovi v bistvu deluje tako, da ob nakupu potrošniki v trgovini plačajo kavcijo za embalažo, v tujini je to 10 centov, in jo nato dobijo povrnjeno, ko embalažo vrnejo nazaj. Uvajanje kavcijskega sistema je seveda spodbudila Evropska direktiva o plastičnih izdelkih za enkratno uporabo in je bila sprejeta leta 2019, opredelila pa je tudi cilje zbiranja in recikliranja plastenk, po katerih bomo morali do konca leta 2029 zbrati 90 odstotkov embalaže, vsebovati pa bomo morala vsaj 30 odstotkov reciklata. Po izkušnjah iz drugih držav se kaže, da je finančna motivacija v obliki kavcije zelo učinkovita, spodbuda za ločeno zbiranje. Recimo, samo v Litvi je en tak primer, kjer so leta 2015 zbrali 33 procentov odpadne embalaže, v samo dveh letih od vzpostavitve kavcijskega sistema pa so zbrali že 92 odstotkov embalaže. In verjamem, da bomo na tem področju Slovenci še boljši. Kavcijski sistem namreč prinaša več recikliranja, prinaša manj stroškov, konec koncev prinaša tudi več delovnih mest, predvsem pa kavcijski sistem prinaša manj smetenja. Ne pozabimo, Zemlje nismo podedovali od naših predhodnikov, ampak smo si jo izposodili od naših zanamcev. Zato jo moramo čuvati, z njo delati, ravnati odgovorno. In ravno to prinaša današnji zakon o varstvu okolja in zato ga bom z veseljem podprl. Poslanka Sukič je sicer razlagala, da ni kavcijskega sistema. Normalno, ta zakon je bil vložen v proceduro meseca novembra, dogovor o tem pa je bil sprejet januarja in na matičnem delovnem telesu bomo ta amandma vključili februarja in potem potrdili še v tretjem branju. Tako brez skrbi. Tisto, kar smo obljubili v tej koaliciji, tisto, kar je minister obljubil, vem, da bomo tudi to izpeljali, izpeljali bomo kavcijski sistem. Že zdavnaj bi ga morali, ne vem, zakaj ga niste. Ravno danes ste najbolj pametni tisti, ki ste ves čas imeli škarje in platno v rokah. Ampak tako kot na vseh področjih, ta vlada odgovarja na številna vprašanja, tudi na vprašanja varstva okolja in

Hvala lepa. Dolžan sem ena dva odgovora poslancu. Prvič, odgovor glede rudnika RTH in monitoringa. Stališče Ministrstva za okolje in prostor je, da vsi poslovni subjekti, ki so neke vrste onesnaževalci in so še aktivni, in RTH je, seveda sami poskrbijo za ta monitoring. Ministrstvo za okolje je dolžno izvajati monitoring stanja okolja, za konkretne onesnaževalce pa seveda ti onesnaževalci. Zato je tukaj eno še vedno neusklajeno stališče med nami in Ministrstvom za infrastrukturo glede tega vprašanja. To se neposredno ne nanaša na ta zakon, ampak je seveda relevantno ob obravnavi problematike varstva okolja. Tako bom na podlagi te vaše intervencije še enkrat skušal tu tu najti nek napredek glede tega, ker smo tudi nenazadnje dodatna sredstva z zakonom zagotovili. In prav bi bilo, da se to tudi izvede. Mislim, da se mora izvesti. Potem je pa še poslanec Siter spraševal glede sosežigalnic, sežigalnic. Zdaj Zakon o varstvu okolja zgolj v 18. členu določa, da se morajo spoštovati mejne vrednosti, ki jih pa določajo podzakonski akti. neposredno ta stvari ni vezana na izenačitev ali kakršnokoli poseg v te mejne vrednosti. Kot veste, je bila ustanovljena komisija na podlagi tudi odločitev Državnega zbora, ki mora zavzeti stališče oziroma katere cilj je, da zavzame stališče glede izenačitve mejnih vrednost sosežigalnic in sežigalnic. Ta komisija je bila razdeljena na dva dela; eno je tehnični del, tehnično-tehnološki del, kjer smo na nek način mi kot MOP prevzeli to organizacijo. In ta podkomisija je že oblikovala poročilo v prvi polovici lanskega leta. Medtem ko druga podkomisija, ki je bolj s tega zdravstvenega vidika, žal še ni končala delo. Za to podkomisijo je bolj pristojno Ministrstvo za zdravje, ker bolj zajema te zdravstvene eksperte. In posledično bo takoj, ko bo tudi ta podkomisija končala svoje delo, bodo potem skupaj zaključki. Bi pa poudaril eno stvar. Premalo se poudarja, da pri sežigalnicah in sosežigalnicah gre za dve različni tehnologiji, tudi povsem različni, tudi pri različnih temperaturah se obratuje. Pri sosežigalnicah so bistveno višje temperature, ker je osnovni namen tam proizvodnja pač nekega artikla, konkretno v Salonitu Anhovo cementa in podobno, medtem ko je pri sežigalnicah končni produkt termična obdelava pač tiste surovine in proizvodnja električne energije in toplote. In to poteka pri bistveno nižjih temperaturah, zato so pri določenih mejnih vrednostih za sosežigalnice zaradi tehnologije nekatere mejne vrednosti nekoliko višje, to so za te tako imenovane TOC, NOx, medtem ko so za težke kovine in ostala onesnaževala mejne vrednosti strožje za sosežigalnice kot za sežigalnice. Tudi razumljivo je, ker poteka proces pri višjih temperaturah in se te mejne vrednosti lažje doseže. Vse te mejne vrednosti pa niso pogruntavščina uradništva, ampak poglobljenih diskusij evropske stroke, ki prihajajo preko tako imenovanih BAT tehnologij – best available technology ‒ v priporočila oziroma smernice in posledično v podzakonske akte raznih držav. ta stvar pravzaprav ni kar tako, da se ena politika odloči, da neke vrednosti izenači, ampak mora imeti vsaka stvar zadaj resne ekspertne podlage. In izenačitev, če bi dobesedno tako brali, mejnih vrednosti bi pomenilo, da se za številne mejne vrednosti pri sosežigalnicah stanje poslabša. Tudi za težke kovine, na primer, ker so zdaj strožji standardi. Tako bi jaz le počakal, da strokovnjaki, ker to je strokovna diskusija zdaj. Mislim, da ne sme biti politična diskusija, ali bodo mejne vrednosti za sosežigalnice in sežigalnice enake, ampak to je predvsem strokovna in to multidisciplinarna, tako ko govorimo o tehnoloških vprašanjih, kot ko govorimo o zdravstvenih vidikih. Še to bi samo povedal, Salonit Anhovo je večkrat izpostavljen zaradi pač tega bremena zgodovine. Kot veste, je bilo tam proizvodnja azbesta, ki je že davno prepovedana, posledice azbesta in teh proizvodnih procesov na zdravju ljudi pa so še danes prisotna in mogoče celo v določenih primerih ne bodo izzvenela kar tako. Veliko vprašanje je pa, ali ima to zdravstveno stanje ljudi, ki je posledica izpostavljenosti azbestu iz preteklosti, kakršnokoli povezavo z današnjo tehnologijo proizvodnje cementa. Tudi večina ali pa vse, jaz ne poznam meritev, ki bo dokazovale, da ta sosežigalnica ali pa bi rekel ta proizvodnja cementa presega mejne vrednosti glede na predpisano metodologijo izvajanja meritev. Res je, da je neka metodologija lahko tudi vprašljivo vprašljivo verodostojna glede na to, da se meri nekatere stvari dvakrat na leto in nekatere stvari tudi v vnaprej napovedanih terminih. Zato tudi občina izvaja in tudi mi smo namestili, kolikor vem, eno merilno napravo, Arso mobilno merilno napravo, da ja pridemo stvari do dna. Tako še še enkrat, verjamem, da bo stroka tudi pri tem vprašanju izenačevanja oziroma, kako bi rekel, postavljanja pravilnih mejnih vrednosti za sosežig in monosežig našla relevantne odgovore, seveda v sodelovanju tudi s strokovno prakso in najboljšimi tehnologijami. Ker nam je vsem cilj, da izpopolnjujemo in izboljšujemo

Hvala. V bistvu, ne bom rekel replika, se vam zahvaljujem, spoštovani minister, če boste pospešili to zadevo. Ker jaz grem že sam sebi na živce, ampak ta zadeva je pomembna za Zasavce. Sami veste, stotine kilometrov rovov, ki niso samo Hrastnik in Trbovlje, tudi širše, tisoči litri vode odpadne, vsega tistega, kar je. Je pa res, da je za tem formalnopravno s podaljšanjem tega zakona za RTH, ki je bil v bistvu podaljšan samo zaradi tega, ker postopki niso končani, sama tehnični del zapiranja rudnika je končan.

čaka tudi tak zalogaj, kar se tiče zapiranja, z vsemi posledicami, tudi v Šaleški dolini čez dobrih 10, 15 let ‒, tako sem nekako pričakoval, da bo tudi del tega v tem zakonu. Bom pa vesel, če bo vaša intervencija tudi pripomogla, da se bodo stvari začele tudi urejati, ker se mi zdi, da bolj kot ne kar stojijo na področju tega urejanja monitoringa. Hvala lepa.

Za stranko SAB je seveda varstvo okolja ena od pomembnih programskih prioritet, saj se zavedamo, da predstavlja zdravo in čisto okolje strateško prednost naše države tako v v smislu pridelave zdrave in ekološke hrane kot razvoja turizma in splošno, kakovosti življenja. Tudi zato je na našo pobudo bila v Državnem zboru pravica do pitne vode zapisana v ustavo. Tudi zato je v Državnem zboru na našo pobudo bil sprejet zakon o prepovedi uporabe nekaterih plastičnih izdelkov za enkratno uporabo. Tudi zato smo na našo pobudo v Državnem zboru za najbolj ranljive, torej upokojence, starejše od 65 let, vojne veterane, sprejeli zakon, ki omogoča brezplačno vožnjo v medkrajevnem potniškem prometu. Potem smo tudi spodbudili, da je bil sprejet zakon oziroma pogodba z največjimi mestnimi občinami in je brezplačen potniški promet za starejše od 65 let, upokojence in veterane omogočen tudi v največjih slovenskih mestih in tudi ta zakon, ki je pred nami, sledi tem našim pobudam ali pa pričakovanjem. Zelo pomembno se nam zdi reševanje okoljske problematike na področju odpadkov. Vemo, da je nepobrana embalaža predstavljala zelo velik problem; vemo, da proizvajalci, ki so jo dajali na trg manj kot 15 ton, niso bili registrirani oziroma njihove količine niso bile zavedene. Posledično so se zaradi tega te količine nabirale in sedaj to zakon razrešuje, ker to mejo, ki se nam zdi, ki se je izkazala kot velik problem, odpravlja. In če vemo, da je samo v lanskih prvih desetih mesecih bilo nepobrane več kot 9 tisoč embalaže in da novembra pridejo, bom rekel, vse norije okrog tega 1. novembra, torej teh odpadnih sveč, potem vemo, da spremembo zakona v tej luči zelo zelo potrebujemo. Ne smemo pozabiti tudi na okoljske probleme, ki jih nepobrana embalaža povzroča. V Mariboru smo imeli več samovžigov embalaže, pa verjetno še to ni bil edini primer. Mislim, da je en bil na Dolenjskem, pa tudi nekje v okolici Logatca in tudi v Ljubljani se večkrat te količine odpadkov vžgejo. Prav je, da zakon te probleme naslavlja in in izzivi s to embalažo so veliki, ampak te izzive moramo predvsem videti kot razvojno priložnost, za razvoj krožnega gospodarstva, za razvoj novih tehnologij in storitev. Reciklaža, ločeno zbiranje, nadgradnje in ponovno uporaba so temelji krožnega gospodarstva, ki jih v SAB zagovarjamo in v SAB se še kako zavedamo, da je močno gospodarstvo temelj za močno socialno državo, višje plače in višje pokojnine, in te nastavke seveda v tem smislu podpiramo. Podpiramo tudi osnovni nastavek, ki ga zakon vpeljuje, glede kavcijske embalaže v 176. členu. Želimo pa si, da se ta določba časovno določi in bomo tudi v tem smislu, takoj, ko bo to možno, vložili tehnični amandma in določili datum, da se čim prej s temi postopki kavcije prične, da se to določi, da se temu prilagodi naše gospodarstvo in okolje. Zavedati se moramo, da moramo do leta 2025 kar 77 procentov vse plastične embalaže, plastenk in pločevink, zbirati ločeno. Ta delež moramo do leta 2029 povečati na vsaj 90 procentov. Seveda to to ni tako enostaven proces, ki ga lahko naredimo od danes na jutri, ampak zahteva kompleksne priprave. Vemo, da so Hrvati imeli s tem težave, ker je prišlo do črnega uvoza črnega uvoza embalaže iz tujine. Na primer, če je šel nekdo iz Slovenije na Hrvaško, pa je tu kupil pivo ali pa Radensko, za to embalažo ni bila plačana kavcija in seveda so tu potrebne v tem smislu tehnološke tehnološke prilagoditve, mogoče izum kakšne kode, ki bi vsako tako plastenko nekako registrirala in bilo tudi zabeleženo, da je za vsako plastenko ali pločevinko bila plačan kavcija. To je zelo pomembno, da ne bi prišlo do izčrpavanja tega sistema. Kot sem že povedal, v bistvu zakon se nam v tej luči zdi primeren za nadaljnjo obravnavo. V SAB ga bomo podprli, v kolikor se bo na tak način tudi v nadaljnjih fazah nadaljeval. Kot sem že povedal, zdi se nam zelo pomembno, da se te zadeve naslovijo, še posebej v luči podnebnih sprememb. Zavedati se moramo, da kar 50 procentov vseh emisij nastane s pridobivanjem in predelavo vhodnih surovin. Plastika kot eden najbolj pogosto uporabljenih materialov, tudi najbolj pogosto zavrženih materialov, predstavlja eno tako priložnost, še posebej, ker vemo, kakšno škodo povzroča mikroplastika v v jezeri, v potokih in rekah. Vemo, da prihaja skozi živali v prehranski krog človeka in da je bila celo opažena oziroma najdena v posteljici

škodljive okoljske posledice ne samo na okolje, ampak tudi na ljudi. Zato je prav, da temu zakonu omogočimo nadaljnjo obravnavo in da naslovimo okoljske izzive, ki

Ob prvi predstavitvi novega zakona o varstvu okolja novembra lani je minister mag. Andrej Vizjak poudaril, da gre za sodoben okoljski zakon, ki je namenjen ohranjanju okolja in zavarovanju narave pred nesprejemljivimi posegi. Zakon tudi obravnava potrebo po trajnostnem razvoju in skrbno ravnanje z okoljem in naravo. Na prvem mestu pa je bila kot ključna sprememba in novost tega zakona poudarjena izboljšava oziroma celovita ureditev ravnanja z odpadki, rekoč, da je bila dosedanja zakonska ureditev podnormirana, večino pravil so določali podzakonski predpisi, sedaj pa se področje odpadkov ureja celovito, hkrati pa z novo ureditvijo bistveno deregulira in poenostavlja upravne postopke, povezane z odpadki. V Zbornici komunalnega gospodarstva, ki sodi pod okrilje Gospodarske zbornice Slovenije, pa so ocenili, da je novi zakon o varstvu okolja na temu področju luč na koncu tunela. Ker nisem član pristojnega odbora, se nisem poglobljeno ukvarjal s tem predlogom zakona, bi pa vseeno rad splošno razpravo izkoristil za vprašanje ministru mag. Vizjaku: Ali ta zakon naslavlja tudi neko specifično vrsto odpadkov, to so odpadki, ki so obremenjeni z živim srebrom ali z žgalniškimi ostanki? V tem zakonu sta namreč uvedeni načeli, da onesnaževalec plača ter podrobno opredeli proizvajalčevo razširjeno odgovornost. V našem primeru pa onesnaževalca ni več, gre namreč za Rudnik živega sreba Idrija, ki je v času petstoletnega obratovanja dodobra onesnažil in degradiral celotno okolje mesta Idrije, posledično pa še reko Idrijco, Sočo in Tržaški zaliv. Zato me zanima: Ali ta zakon daje osnovo za ureditev odlagališča odpadkov, ki so obremenjeni z živim srebrom? Naslednje vprašanje pa se nanaša na sanacijo okolja, onesnaženega zaradi razpršenih virov onesnaževanja. Zakon namreč omogoča, da se na podlagi podatkov o kakovosti zraka, vode, tal in hrupa, lahko ugotovi, da je posamezno območje ali del okolja uvrščeno v najvišjo stopnjo onesnaženosti ter da lahko Vlada s predpisom določi okolje ali del okolja kot degradirano območje ter tako določi poseben program ukrepov za izboljšanje stanja okolja. V zvezi s temi določbami oziroma z 59. členom zakona me zanima: Ali so tu mišljena tudi območja, ki so onesnažena z živim srebrom posledično zaradi žgalniških ostankov, pa tudi z radonom? Zakaj to sprašujem? V tem mandatu sem na to temo naslovil kar nekaj poslanskih vprašanj in pobud, a žal kakšnih bolj konkretnih odgovorov nisem dobil. Tako mi je na primer minister za gospodarstvo Zdravko Počivalšek v odgovoru na poslansko vprašanje 18. novembra 2020 v zvezi s sanacijo in plačilom rudarske škode dejal, da morebitne rudarske škode na objektih in okolju Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo neposredno več ne financira, ker z likvidacijo rudnika ne obstaja več subjekt, ki bi škodo neposredno povzročal in ker naj bi bili z dokončno likvidacijo rudnika sanirani tako okolje kot objekti. Podobno mi je na več vprašanj odgovoril tudi minister mag. Vizjak, da Ministrstvo za okolje in prostor nima pravne podlage za reševanje teh problemov. Res pa je, da mi je minister mag. Vizjak na moje poslansko vprašanje v zvezi s sanacijo rudarske škode in degradiranega okolja v Idriji 15. junija 2020 odgovoril, da je v zvezi s tem pripravljen sodelovati ter skupaj z ostalimi resorji in z Vlado Republike Slovenije poiskati ustrezno rešitev, saj so se v koalicijski pogodbi zavezali, da bodo te probleme v državi aktivno reševali. Kljub dejstvu da Rudnika živega srebra kot gospodarskega subjekta ni več, ker si ga, kot že omenjeno, ministrstva med seboj podajajo kot vroč kostanj, je rudnik z vso svojo infrastrukturo, rovi, jaški, zalitim in nezalitim delom, še vedno sestavni del idrijskega prostora in negativno vpliva na okolje. Center za upravljanje z dediščino živega srebra kot naslednik rudnika izvaja monitoring in ob ponovnem inženirskem kartiranju leta 2018 kaže na nove pojave plazenja, na zdrse, ugrezanja, hidrološke probleme in druge pojave, ki ogrožajo prebivalce in celotno infrastrukturo. Dejstvo je, da se kljub izvedeni sanaciji rudišča točke na površini še vedno premikajo. V Idriji pa je še vedno več kot 6 odstotkov vseh svetovnih zalog živega srebra. Približno 37 tisoč ton živega srebra je v času 500-letnega obratovanja rudnika izpuhtelo v okolje in ga tudi obremenjuje. Tu se pojavlja tudi problem z živim srebrom obremenjenih zemljin, gradbenih odpadkov pri posegih na degradiranem območju, saj v Sloveniji sploh nimamo uradnega odlagališča za odpadke, ki so obremenjeni z živim srebrom. Gre za 480 tisoč kubičnih metrov žgalniških ostankov in jalovine, obremenjenih z živim srebrom, kar znaša okoli 300 tisoč kvadratnih metrov oziroma 15 odstotkov zazidljivih površin v somestju Idrije in Spodnje Idrije. V 1. členu Zakona o preprečevanju posledic rudarjenja v Rudniku živega srebra Idrija piše, da se zavaruje okolje neposredno nad Rudnikom živega srebra v Idriji in da se obvaruje mesto Idrija pred posledico posedanja in drugimi posledicami, ki se odražajo v rudarski škodi, zdravstvenem stanju nekdanjih rudarjev zaradi dolgoletnega rudarjenja v rudniku, in izvede sanacija teh posledic. S tem zakonom se urejajo razmerja skupnega pomena v zvezi s postopnim zapiranjem rudnika ter zagotavljanje sredstev za te namene. Ta zakon še vedno velja in mislim, da ni v nasprotju s tem zakonom, ki ga danes obravnavamo. Zato sem novembra lanskega leta na Vlado Republike Slovenije naslovil poslansko pobudo, da sistemsko uredi sanacijo rudarske škode in degradiranega okolja v mestu Idrija ter uredi odlagališče za odpadke, obremenjene z živim srebrom, kot posledico 500-letnega izkoriščanja rudnega bogastva, ter za ta namen in za ta dela v državnem proračunu zagotovi ustrezna finančna sredstva. Prav tako pa sem Vladi dal poslansko pobudo, da se vsi ključni deležniki, ki se ukvarjajo s tem problemom ali so kakorkoli tangirani, sestanejo in obravnavajo to problematiko in najdejo skupno rešitev. Naj sklenem. Spoštovani gospod minister mag. Andrej Vizjak, sprašujem vas: Ali ta zakon naslavlja tudi ta vprašanja in ali jih bomo na podlagi tega zakona lahko v naslednjem obdobju tudi reševali?

Da, spoštovani poslanec, naslavlja ta problem. Ste že tudi sami omenili, v katerem členu, to je v sedmem poglavju 59. člen, kajti takih in podobnih primerov je v Sloveniji še več,

to je v prvem odstavku 59. člena. V drugem odstavku piše, kaj vse mora ta program vsebovati. 12 točk je, med njimi tudi seveda monitoringi, opredelitev območja in potem tudi ukrepi za varovanje okolja, preprečevanje nadaljnjega onesnaževanja in podobno. Tako je to na ta način narejeno. Potem se v tem programu določijo tudi obveznosti, ki jih imajo tako država, občina kot tudi povzročitelj onesnaževanja, če je seveda ta še aktiven. Recimo, to v tem primeru bi bilo v primeru Celja, kjer imamo še cinkarno; pač pravno naslednico tistih, ki so to tam nekdaj povzročili. Zato želim povedati, da naslavljamo sistemsko ta problem. Res pa je, da bo od primera do primera potrebno najprej ugotoviti prekomerno onesnaževanje oziroma preseganje določenih vrednosti, ali je to okoljski problem, in

Hvala lepa, gospod minister, za vaš odgovor. Veseli me, da zakon to vključuje. Tudi jaz sem tako razumel 59. člen.

Glejte, gotovo so med ukrepi ravnanja oziroma preprečevanja tudi ne samo ukrepi, kam da se nekaj odstrani ali kakorkoli, če je to seveda sestavni del problema, temveč tudi, kam. Ta zadeva mora biti celovito potem … Kar se tiče odstranjevanja odpadkov ali določenih povzročiteljev prekomernih emisij, je podvrženo seveda okoljevarstvenemu dovoljenju in zato mora biti tudi ponor tega, kam to damo, tako da je to sestavni del programa, gotovo.